i mi sjedimo ovdje zahvaljujući njemu i njima. Predsjednik Tuđman bio je povjesničar, bio je znanstvenik, bio je državnik, bio je vođa u ratu i miru, ali i vizionar koji je vjekovnu težnju hrvatskog naroda uspio ostvariti upravo u, usuđujem se reći, najtamnijoj noći za hrvatski narod, doba srbočetničke agresije, patnje i razaranja. Njegova se politika temeljila na ujedinjenju i pomirbi svih Hrvata, neovisno o ideološkoj usmjerenosti. Na povratku u srednjoeuropski civilizacijski krug kojem je Hrvatska uvijek pripadala i ulasku Hrvatske u Euroatlantske integracije, što smo i ostvarili, a i na obnavljanju hrvatske nacionalne samosvijesti te hrvatskih tradicija, kulturnog identiteta i jezika, kao i povezivanja iseljene i domovinske Hrvatske. Na svemu što je načinio generacije hrvatske građana bit će mu vječno zahvalne, a mi koji smo imali čast s njime surađivati u stvaranju hrvatske države, bit ćemo do kraja života na to ponosni. Zamolio bih vas da minutom šutnje odamo počast prvom predsjedniku RH dr. Franji Tuđmanu.

Neka mu je vječna slava i hvala. I sada ćemo, kako je i predviđeno, krenuti na naš dnevni red. Prvi je, prvo ćemo govoriti o: - Konačni prijedlog Zakona o obrazovanju odraslih, drugo čitanje, P.Z. br. 168; Predlagatelj je Vlada RH temeljem čl. 85 Ustava RH i čl. 172. u svezi s čl. 190. Poslovnika Hrvatskog sabora.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 u Ministarstvu, naravno, znanosti i obrazovanja, izvolite. Poštovani potpredsjedniče, uvažene zastupnice, uvaženi zastupnici. Pred vama se nalazi Konačni prijedlog Zakona o obrazovanju odraslih. Kao što smo istaknuli i prilikom prvog čitanja, donošenjem Zakona o obrazovanju odraslih 2007. g. prvi se put zasebno uredio sustav obrazovanja odraslih u RH. Nakon Nakon toga, doneseni su i drugi normativni i strateški dokumenti na nacionalnoj i europskoj razini, koji su ukazali na potrebu donošenja novog zakona s ciljem usklađivanja s normativno-strateškim okvirom te s ciljem otklanjanja nedostataka uočenih tijekom primjene postojećeg zakona. Isto tako, važno je naglasiti da se novi Zakon o obrazovanju odraslih donosi i s ciljem razvoja kvalitetnog sustava obrazovanja odraslih i od kojega se očekuje da će potaknuti građane na uključivanje u cjeloživotno učenje. Strateški prioriteti EU, a pritom i RH, naglašavaju da cjeloživotno učenje mora postati realnost u EU te da do 2025. g. najmanje 47% odraslog stanovništva mora sudjelovati u obrazovanju, a jedan od ciljeva, do 2030. g. navodi da svake godine u obrazovanju treba sudjelovati 60% stanovništva. Iz tog razloga države članice poziva se na stvaranje kvalitetnih, prohodnih, fleksibilnih i uključivih sustava obrazovanja odraslih jer jedino takvi sustavi mogu potaknuti odrasle osobe na uključivanje u obrazovanje i razvijanje vještina, koje će omogućiti suočavanje s brzim tehnološkim, društvenim i ekonomskim promjenama. U RH broj odraslih koji sudjeluju u obrazovanju za sada nije na zadovoljavajućoj razini, stoga je jedan od bitnih ciljeva koje Hrvatska treba ostvariti u narednom razdoblju, povećanje broja odraslih osoba koje sudjeluju u cjeloživotnom učenju, naročito osoba s nižom razinom obrazovanja. Upravo ovaj Konačni prijedlog Zakona o obrazovanju odraslih ide u pravcu kvalitetne dogradnje i unaprjeđenja postojećeg sustava, kako bi svakom odraslom građaninu naše zemlje bilo omogućeno obrazovanje koje će mu omogućiti bolji položaj na tržištu rada, a posljedično i bolji socijalni status te osobnu dobrobit. Dopustite da još jednom naglasim ključne promjene koje donosi novi Zakon o obrazovanju odraslih, a koje će izravno utjecati na kvalitetu i relevantnost sustava. Prema postojećem zakonu ustanove za obrazovanje odraslih dobivaju rješenja za izvođenje formalnih programa neograničenog trajanja, što dovodi do toga da se provode programi koji su sadržajno zastarjeli te ne odgovaraju potrebama tržišta rada. Posljedično dolazi do nedovoljne usklađenosti ponude radne snage i stečenih vještina s potrebama gospodarstva, koja se očituje u razmjerno visokom nedostatku potrebne kvalificirane radne snage. Zato se novim zakonskim rješenjem propisuje obveza kontinuiranog usklađivanja programa obrazovanja sa standardom kvalifikacija ili skupovima ishoda učenja iz Registra HKO-a na način da će sve ustanove u roku od 6 mjeseci od dana izmjene standarda kvalifikacije u Registru HKO-a biti obvezne uskladiti programe obrazovanja, čime će se osigurati relevantnost programa u odnosu na potrebe tržišta rada. Vezano za raspravu tijekom prvog čitanja, naglašavam da iako do sada nije postojala obveza usklađivanja programa s Registrom HKO-a, ipak je veliki broj ustanova kontinuirano unosio izmjene u svoje programe. Primjerice, tijekom 2020. g. izmijenjeno je ukupno 90 programa odnosno dorađeni s novim ishodima učenja, metodama i oblicima rada. Isto tako, napominjem da nisu svi programi koje su ustanove podnosile dobili pozitivno stručno mišljenje Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Naime, u 2020. g. izvršeno je stručna procjena za 844 programa, a pozitivna stručna mišljenja dobilo je njih 647, dakle dakle odbijeno ih je gotovo 25%. Nadalje, važno je istaknuti da se Konačnim prijedlogom zakona znatno unaprjeđuje i sustav osiguranja kvalitete rada ustanova koji uključuje i javno dostupnu ocjenu razinu kvalitete. Na taj će se način omogućiti da ustanove koje rade kvalitetno budu prepoznate kao mjesto na kojemu polaznici mogu steći kvalitetno obrazovanje te kvalifikacije relevantne tržištu rada. Također, s ciljem podizanja obuhvata i jačanja vještina radne snage, ovim zakonskim rješenjem predviđeno je razvijanje sustava vaučera putem kojeg će se financirati obrazovni programi za stjecanje vještina potrebnih za rad i to za zaposlene i nezaposlenu osobe. Posebno naglašavam da je u te svrhe Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike do sada definiralo 130 vještina traženih na hrvatskom tržištu rada, pa u kontekstu financiranja obrazovanja putem vaučera nema mjesta negativnih razmišljanjima da ćemo financirati programe za stjecanje vještina za potrebe nekog inozemnog tržišta rada. Ističem da je za potrebe vaučera u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti do 2026. g. predviđen iznos od 300 milijuna kuna za sudjelovanje oko 30 tisuća korisnika. Najviši iznos troškova obrazovanog programa koji bi pokrivao pojedinačni vaučer je 10 000 kuna. Vrlo značajnim pomakom u obrazovnom sustavu smatramo i priznavanje i vrednovanje prethodno stečenih znanja i vještina. Ova zakonska mogućnost s jedne će strane omogućiti stjecanje javne isprave za nastavak obrazovanja, a s druge strane, stjecanje kvalifikacije koja omogućava zapošljavanje. Osim toga, na ovaj ćemo način značajno utjecati na uklanjanje dviju prepreka sudjelovanja u obrazovanju odraslih. Skratit će se vrijeme za stjecanje kvalifikacija i smanjit će se troškovi obrazovanja za pojedinca. Naročito je važno reći da će programe vrednovanja provoditi samo one ustanove za obrazovanje odraslih koje su u postupku vanjskog vrednovanja ocijenjene ocjenom visoke ili vrlo visoke razine kvalitete, o čemu sam prethodno govorio. Što se tiče nacionalnog informacijskog sustava obrazovanja odraslih, on će sadržavati podatke o programima, polaznicima, nastavnicima, izdanim javnim ispravama te financiranju akreditiranih programa. razumije./... sustav će i značajno pridonijeti administrativnom rasterećenju sustava jer će sva relevantna dokumentacija potrebna za izdavanje stručnih mišljenja i rješenja biti pohranjena u sustavu te će podnošenje zahtjeva za ustanove biti znatno jednostavnije i brže. U Konačni prijedlog zakona u odnosu na tekst prijedloga zakona koji je prošao prvo čitanje u HS-u, unesene su izmjene vezane uz usklađivanje sa Zakonom o uslugama, kako bi se državljanima EU omogućila sloboda pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi. Pojedine odredbe Konačnog prijedloga zakona dodatno su usklađene s Pravilnikom o Registru HKO-a kako bi se osigurala potpuna kompatibilnost dvaju propisa, što će biti jamstvo za donošenje kvalitetnih i relevantnih programa obrazovanja i programa vrednovanja. Također, u Konačnom prijedlogu zakona izričito je propisano kako se radno iskustvo za ispunjenje uvjeta za zapošljavanje na radnom mjestu andragoškog voditelja odnosi isključivo na radno iskustvo stečeno obavljanjem odgojno-obrazovnih poslova u ustanovama u sustavu odgoja i obrazovanja, a ne kako je do sada bilo navedeno, radno iskustvo u ustanovama u sustavu odgoja i obrazovanja. Također, uvrštene su i primjedbe Odbora za zakonodavstvo HS-a koje su se odnosile na nomotehničko uređenje normativnog dijela Prijedloga zakona te su izvršene i jezične dorade teksta s ciljem jasnijeg razumijevanja teksta, a koje ne utječu na njegov sadržaj. Ujedno napominjem kako se prihvaćaju i 4 nomotehnička amandmana koja je Odbor za zakonodavstvo podnio na Konačni prijedlog Zakona o obrazovanju odraslih. Ministarstvo znanosti i obrazovanja je kao predlagatelj razmotrilo i analiziralo i druge prijedloga i mišljenja dana u prvom čitanju, pa je tako razmotren i prijedlog da vanjsko vrednovanje ustanova za obrazovanje odraslih provodi NCVVO, a ne Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Ministarstvo ostaje pri stavu da sustav osiguravanja kvalitete bude u nadležnosti Agencije, kao što je i sustav osiguranja kvalitete u visokom obrazovanju povjeren Agenciji za visoko obrazovanje. Ističem da će vanjsko vrednovanje provoditi neovisno stručno povjerenstvo sastavljeno od stručnjaka s odgovarajućim kompetencijama poznavanjem trendova u obrazovanju odraslih te iskustvom u provođenju procedura osiguravanja kvalitete. Osim toga Člankom 25. konačnog teksta zakona propisano je da ustanova na prijedlog locirane razine kvalitete ima pravo iznijeti prigovor, a o osnovanosti prigovora mišljenje daje drugo neovisno povjerenstvo koje imenuje ministar nadležan za obrazovanje. Razmotren je i prijedlog koji se odnosi na uključivanje u sustav osiguranja kvalitete i škola stranih jezika koje su osnovane kao trgovačka društva, obrti ili udruge. Napominjem da te škole ne mogu ući u sustav osiguranja kvalitete jer taj proces podrazumijeva stručni upravi i inspekcijski nadzor koji provode Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Ministarstvo znanosti i obrazovanja te samostalni sektor prosvjetne inspekcije, a oni nemaju ovlasti vršiti nadzor nad trgovačkim društvima, udrugama ili obrtima. Međutim, one škole koje su osnovane i kao trgovačko društvo i kao ustanova za obrazovanje odraslih moći će ući u sustav osiguravanja kvalitete sukladno ovom, ovim Što se tiče prijedloga prema kojemu bi se omogućilo angažiranje nastavnika u ustanovama za obrazovanje odraslih na temelju ugovora o djelu, napominjem da je odredbom Članka 18. stavka 1. konačnog prijedloga zakona propisano da nastavnici u obrazovanju odraslih zasnivaju radni odnos sukladno odredbama zakona kojim su uređeni radni odnosi ili ostvaruju suradnju sukladno odredbama zakona koji su uređeni, kojima su uređeni obvezni odnosi iz čega je razvidno da sklapanje ugovora o djelu nije zapriječeno. Također je razmotren i prijedlog i koji se odnosi na određivanje kazne za kršitelje odredaba koje se odnose na financiranje odnosno sufinanciranje programa obrazovanja javnim sredstvima te zabranu naplate istoga od polaznika, međutim ističem da je navedeno već regulirano Kaznenim zakonom zato to nije potrebno dodatno propisivati i ovim zakonom. Što se tiče prijedloga koji se odnosi na zapošljavanje andragoškog voditelja na nepuno radno vrijeme skrećem pažnju na to da su zadaće andragoškog voditelja propisane Člankom 7. konačnog prijedloga zakona te s obzirom na njihovu opsežnost nije moguće da andragoški voditelj bude zaposlen na nepuno radno vrijeme jer i to predstavlja osiguranje kvalitete rada ustanove. Vezano uz prijedlog da se razdoblje za vanjsko vrednovanje ustanova koje je sada predloženo u trajanju od 5 do 7 godina ograniči na najdulje 5 godina napominjem kako se radio velikom broju od 630 ustanova u kojima će trebati provesti vanjsko vrednovanje te ministarstvo ostaje pri stavu da je optimalan rok za ovaj proces najmanje 5, a najviše 7 godina. I na kraju želim istaknuti kako smo uvjereni da će navedene promjene značajno pridonijeti razvoju kvalitetnog sustava obrazovanja odraslih i da će potaknuti građane na što veće uključivanje u cjeloživotno učenje. Također Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih pružit će svu potrebu potporu ustanovama za obrazovanje odraslih u cilju uspješne implementacije zakonskih odredaba. Zahvaljujem na pažnji. Hvala lijepa. Imamo cijeli niz replika na vaše izlaganje, prva je poštovana zastupnica Bedeković. Hvala vam lijepa. Poštovani državni tajniče, obrazovanje odraslih prema podacima u RH provodi se u oko 600 ustanova na kojima se provodi negdje oko 11.000 različitih programa obrazovanja odraslih od kojih su mnogi i lošije i lošije kvalitete i prilično zastarjeli i naravno svima nam je jasno da je sustav obrazovanja odraslih kompleksan i fragmentiran i u tom smislu ovim zakonom se prije svega smatram u sustav obrazovanja odraslih uvodi red, ali jednako tako se i otvaramo prema budućnosti i novim trendovima. Kad kažem da se uvodi red prije svega mislim na važnost uvođenja sustava osiguravanja kvalitete u ustanove koje koje obrazuju odrasle kroz unutarnje i vanjsko vrednovanje. A kad spominjem okretanje budućnosti, okretanje novim trendovima svakako smatram da je važno naglasiti da se novim zakonom donosi mogućnost priznavanja kompetencija stečenim informalnim i neformalnim učenjem što do sada nije bio slučaj i smatram to izuzetno važnim za odrasle osobe. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa, da dobro ste to apostrofirali upravo to i jest tendencija ovoga zakona i mislim da kvalitetni iskorak u smislu priznavanja neformalnih i informalnih stečenih znanja i vještina je jako važan pogotovo u kontekstu razvoja i standarda koje će morati ustanove ubuduće u skladu sa ovim zakonom ispunjavati. Hvala. **Reiner, Željko Hvala potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče i sami ste napomenuli da je jedan od bitnih ciljeva koji RH nastoji ostvariti u idućem periodu povećanje broja odraslih osoba koje će sudjelovati u cjeloživotnom učenju i na taj način izjednačiti stopu sa europskim prosjekom koja iznosi 10,8, a kod nas je to 3,5%. Iz iskustava mogu reći da se osobe teško, teško odlučuju za cjeloživotno obrazovanje i da će planirani broj osoba koji će se uključiti biti teško dosegnuti. I sad zanima me da li ste svjesni da će biti potrebno i animirati i motivirati dodatno potencijalne korisnike, a evo kako ja dolazim iz Ličko-senjske županije, rijetko naseljene županije i tu imamo još dodatni problem i sa dolaskom osoba, informiranjem skupina, teško je zbog raspršenosti stanovnika formirati skupine pa se i u obrazovne ustanove iako ih ima gotovo 600 teško odlučuju izvoditi obrazovne programe u takvim krajevima jer ime je …/Upadica: Hvala./… i financijski neisplativo. Hvala. **Reiner, Željko Da razumijem, naravno da će taj obuhvat morati biti veći. Ovi podaci koji su iz 2019. su dosta znakoviti, mi smo dosta ispod europskog prosjeka u smislu spremnosti naših sugrađana da se uključuju u cjeloživotno učenje. Jedan dio će se naravno omogućiti konzumiranjem vaučera koji su propisani ovim zakonom, a drugi dio naravno i skraćivanjem tih administrativnih postupaka koji su do sad bili dosta dosta komplicirani. Naravno da tamo u demografski devastiranim i ruralnim područjima će to ići teže, ali mislimo da ovaj zakon omogućava da se i na tim prostorima formiraju kvalitetne ustanove za obrazovanje odraslih i s obzirom da priznavanje neformalno stečenih znanja i informalnog učenja će ja mislim potaknuti ljude da to što su stekli tijekom života te svoje vještine iskoriste u novu nadgradnju u smislu obrazovanja odraslih. Hvala lijepa. Poštovani predsjedniče Sabora, poštovani državni tajniče. Pa čestitke i zadovoljstvo je vidjeti da vaučeri startaju, mislim da je to pravi primjer suradnje dvaju ministarstva, ali isto tako pravi primjer suradnje obrazovnog sustava i tržišta rada. Ideja vaučera krenula je još dok sam ja bio ministar, drago mi je vidjeti da se osiguralo 300 milijuna kuna u NPOO, čestitke ministru Aladroviću, žao mi je da nema državnog tajnika Vidiša. Ali koja poanta je bila iza toga? Poanta je bila iza toga da nedostatkom radne snage plaće rastu radi nedostatka radne snage, a ne radi povećanja produktivnosti. Ovih 300 milijuna kuna osigurat će poslodavcima da podignu svoju produktivnost, da tim mogu dati veće plaće i dovest će do toga da u sustavu rada plaće mogu rasti, ali na osnovu povećanja produktivnosti … tako da čestitke još jedanput da imamo u provedbi ovakvu mjeru. **Paljak, Tomislav** Hvala lijepa uvaženi zastupniče. Da, sve ste dobro rekli, vaučeri jesu tu da upravo poluče ovakav rezultat ovim zakonom, ali je posebno važno naglasiti da se oni odnosi na sve kategorije koje su popisane u u hrvatskom registru dakle HKO-u i da se mogu uključivati sve obrazovne skupine i zaposleni i ne zaposleni tako da će vjerojatno i kampanja kad to sve krene biti jako intenzivna i evo pozivam sve da je pratimo i doprinesemo javno da se što više ljudi uključi i da evo upotrebljava ovu mogućnost koja će im biti na raspolaganju. Hvala lijepo. **Reiner, Željko Zahvaljujem. Uvaženi državni tajniče. Da rezimiramo, imamo 630 registriranih ustanova za obrazovanje odraslih i više od 11.000 programa, a nalazimo se debelo na začelju i ispod europskog prosjeka. Recite mi šta treba mijenjati broj ustanova ili broj programa? **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani državni tajnik. **Paljak, Tomislav** Jedno i drugo uvažena zastupnice, zato što dosadašnjim zakonom kada ste jedanput stekli kvalifikaciju da vršite obrazovanje odraslih praktički više niste trebali ni na koji način nju ažurirati niti je upotpunjavati po bilo kojoj osnovi. I onda se vrlo često dogodilo da su ti programi bili zastarjeli da nisu bili u skladu sa tržištem rada, nisu bili u skladu s registrom i jednostavno se to toliko nagomilalo da ovim zakonom pokušavamo i želimo uvesti red na tržištu rada na taj način, a s druge strane omogućiti da on bude praćen i da prati potrebe potrebe tržišta. Upravo zato su i hrvatski poslodavci bili uključeni u rangiranje onih zanimanja koji su nama prioritetni kako bismo mogli preko tog sustava i pratiti i omogućavati ljudima da se obrazuju na onim poslovima koje tržište treba i koje je aktualno. Poštovani državni tajniče. Svakako je za pozdraviti svako unapređenje obrazovnog sustava pa makar onog i za odrasle, no ono što mene zanima govorimo o usklađivanju obrazovnog sustava sa potrebama tržišta. Koliko ja znam HZZ svake godine izdaje preporuke odnosno popis deficitarnih zanimanja odnosno koliko je zapošljavanje u kojoj kategoriji potrebno odnosno ima i li nema ili koji se nalaze na birou što bi mi rekli kolokvijalno itd., a to sustavno, formalni sustav obrazovanja ignorira, hoćemo govoriti o sveučilištima, hoćemo govoriti o srednjim školama. Drago mi je da o tome pričamo kada pričamo o odraslima, volio bih da pričamo i HKO-u koji smo izgubili iz fokusa koji se više baš ne spominje, a koji nije zaživio kako treba, a koji je također trebao imati ulogu i u obrazovanju odraslih odnosno stjecanju vještina kroz neformalno obrazovanje kojim bi sigurno pomogli onda ljudima i na tržištu rada. **Reiner, Željko Uvaženi zastupniče, otvorili ste i sami ste svjesni vrlo široku temu, ne mogu vam to u jednoj minuti možda relevantno odgovoriti, ali da poveznica vertikale bi trebala biti takva. Intenzivno radimo na problematici srednjeg obrazovanja strukovnog obrazovanja, ali isto tako odnosa strukovnih obrazovnih programa i gimnazijskih. Isto tako kakve oni imaju implikacije prema višim razinama obrazovanja, pa onda naravno se dotiču i obrazovanja odraslih. Svjesni smo toga i svjesni smo da neka zanimanja jednostavno treba treba osvježavati u onom smislu da ona budu ponovo prihvatljiva i da budu atraktivna i aktualna, a opet s druge strane potrebe tržišta su takve kakve jesu i uvoz radne snage je takav kakav jest tako da je to evo složena problematika. Ali

zakonom se nameće potreba usklađivanja svih programa obrazovanja za odrasle sa Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom odnosno Registrom hrvatskog kvalifikacijskog okvira u kojem bi trebali biti standardi i zanimanja i standardi kvalifikacije. Unatoč činjenici da je Zakon o HKO-u donesen još 2013.g. vidljivo je i porazno je stanje u registru HKO-a te u njega unesen do sad zanemariv i beznačajno mali broj standarda te je nemoguće na toj osnovi donijeti novi zakon. Međutim, pitanje mi je sljedeće, na registar se potrošilo kroz prethodne godine užasno puno novaca, naravno iz državnog proračuna, a rezultat skoro pa nikakav. Strukovna vijeća koja su radila na procjeni standarda do sada kroz dva mandata nisu napravili nekakav pomak, ali su članovi uredno dobivali poveće honorare. Možete li pred licem javnosti reć koliko je novaca potrošeno? Hvala lijepa. Pa ne znam sad koliko je novaca potrošeno, ja mogu reći koliko financiranje i obrazovanje odraslih ukupno košta i koliko je to u okviru državnog državnog proračuna. Recimo ako govorimo ono što nam je obveza, a to je osnovno obrazovanje, onda vam je to 4 milijuna kuna godišnje, ali s obzirom da spominjete financiranje koje ima više izvora, a između ostaloga tu su i europski fondovi koji idu prema temeljnim vještinama i vaučerima. To će bit dakle 300 milijuna za vaučere i 10 milijuna kuna za temeljne vještine, a onda imate tu još čitav niz usklađivanja s ovim zakonom koji će se odnositi na edukaciju androloških radnika, promociju …/Govornik se ne razumije/…i kvalitete ustanova ustanova od 70 milijuna, usklađivanje programa sa …/Govornik se ne razumije/…izrada programa 30 milijuna kuna. Ne znam jesam li na tragu odgovora, ali to su ovi podaci koje ja sada imam, ako treba možemo vam još i dodatno odgovorit na vaše pitanje, ali naravno da jesu troškovi i svaki zahvat

Poštovani, vezano uz suvremene trendove dakle u zakonu se govori o materijalnim i tehničkim uvjetima koje ustanove moraju zadovoljavati za izvođenje nastave, prostorije i slične stvari, međutim ne tematiziraju se uvjeti za online nastavu i online programe je li koje smo pogotovo sad evo i u vrijeme pandemije smo svjedoci sve većeg korištenja takvih načina nastave i sve češći su,

digitalnim nomadima i poslovnim subjektima s područja EU da, da rade neovisno o nastanu i svojih i registraciji svojih tvrtki. Propisane su dakle one osnovne, osnovni preduvjeti u tehnološkom smislu koji se, koji su vrlo vidljivi kad je u pitanju e-poslovanje u smislu njihove učinkovitosti, ali ja sam ovdje napamet vam ne mogu sad reći što je to točno i kako je propisano, ali možemo vidjeti. Al uglavnom naravno da smo ovim zakonom predvidjeli ovaj način i rada i poslovanja i registracije poslovnih subjekata jer jednostavno to su životne prilike koje su danas standard. **Reiner, Željko lijepa potpredsjedniče HS. Poštovani državni tajniče, već smo čuli da RH poprilično odstupa od europskog prosjeka kada govorimo o uključenosti odraslih, u sustav obrazovanja odraslih ako govorimo o osobama od 25 do 64.g. onda smo tu negdje na 3,5% odraslih osoba koje su uključene u sustav obrazovanja. Vi sada govorite o tome da nam stoje na raspolaganju velika sredstva iz EU za vaučere, što pozdravljam i što je u redu. Međutim moje pitanje vama je na koji način kanite popularizirati obrazovanje odraslih i potaknuti interes odraslih osoba da se uključe ne samo kroz kampanju nego vas pitam jeste li ostvarili kontakte s drugim ministarstvima ne bi li kroz Zakon o radu i ostale porezne zakone osigurali isto tako pretpostavke i olakšice koje bi motivirale odrasle osobe na cjeloživotno učenje odnosno uključivanje u sustav obrazovanja odraslih? lijepa uvažena zastupnice. Naravno da najvidljiviji i najkonkretniji primjer međuresorne suradnje jest ovaj sa Ministarstvom rada i Ministarstvom znanosti i obrazovanja, zato i jest, on je iznjedrio ove vaučere. Naravno da, da sustav podrazumijeva u smislu popularizacije ne samo kroz javne kampanje i ono što nam je dostupno nego i intersektorsku suradnju. Radi se na tome, službe u Ministarstvu znanosti i obrazovanja imaju kontakte i sa ostalim ministarstvima kako će i što će to producirati u ovom smislu koji ste vi naveli poreznom itd., to ćemo vidjeti, to vam u ovom trenutku ne mogu reći, ali činjenica jest da ćemo naravno se morati i povezujemo se međuresorno jer ovo je jako velika priča, ima 30 tisuća, to je zadano 30 tisuća ljudi, snažno dizanje postotka, uključenost u cjeloživotno učenje i to je velik izazov slažem se i evo pozivam vas da, da pratite kako će taj proces teći dalje. **Reiner, Zahvaljujem potpredsjedniče HS, poštovani državni tajniče sa suradnicima. Evo mene veseli svake promjene u sustavu odgoja i obrazovanja jer znamo da pored sigurnosti i zdravlja nacije obrazovanje čini državu drugačijom od drugih. Znači uvijek se isplati ulagati u znanje. Imam dva pitanja vezano za vanjsko vrednovanje obrazovanja. S obzirom da ima 600 ustanova na koji način se stigne utvrditi kvaliteta? To je pitanje jedno. I pitanje drugo, gdje su u ovoj priči srednje strukovne škole? Do sad su srednje strukovne škole s obzirom na svoje materijalne kadrove na stručnost mogle pružati te usluge, međutim iščitavajući ove zakone i to nisam primijetio

srednje strukovne škole će i dalje moći vršiti obrazovanje odraslih i to ni na koji način nije u koliziji. Što se tiče nadzora, to će vršiti kao što sam i u čitanju rekao Agencija za, za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih s time da u trenutku kada će doći do vanjskog vrednovanja tada će to provoditi neovisno povjerenstvo i s druge strane moći će se naravno i tu vršiti prigovor, a onda će ministar još jednu razinu kontrole tu staviti tako da evo to je nadzor i vanjsko vrednovanje sustava kvalitete ustanova koje će provoditi obrazovanje odraslih. **Reiner, Željko Hvala potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče. Hrvatska je u NPOO-u osigurala 6,3 milijarde eura u tom segmentu naravno osiguran je i novac za ove vaučere i za cjeloživotno obrazovanje Znamo da tu postoje neka uvjetovanja, posebno za stjecanje zelenih i digitalnih vještina i da to mora biti usmjereno prema ranjivim skupinama. Obzirom da smo na 20. mjestu EU po gospodarskoj društvenoj digitalizaciji, a tu su posebno nekako na udaru ili osjetljiva sela tj. naše ruralne sredine. htjela staviti na srce posebno taj segment jer mi se čini da treba osmisliti dodatne programe kako bi se to cjeloživotno obrazovanje osiguralo stanovnicima sela. Naime, neki od njih nemaju dostupan brzi Internet, a osim toga ustanove gdje bi se mogli obrazovati su im udaljene po 50, 60 km, zato vas molim da u tom planiranju uzmete u obzir ovaj moj prijedlog. Hvala lijepa. Da to je izazovan zadatak, svjesni smo toga, ja isto mislim meni posebno ne morate stavljat na srce jer ja znam što je ruralni prostro, ja znam što znači dolaziti iz takvih sredina i što muči ljude koji se nastoje negdje razvijati, obrazovati na selu, usavršavati svoja znanja, stjecati nove vještine, a praktički su fizički i komunikacijski udaljena od većih središta. To je dosta izazovno, ali mislim da će s obzirom na komunikaciju prema HZZ-u i ostalim institucijama kad krene ta kampanja mislim doći do svih i da ćemo premostiti i ovaj taj komunikacijski i prostorni jaz. **Raukar-Gamulin, Urša (Možemo!)** Zahvaljujem. Poštovani. Načelno podržavamo naravno ovaj zakon i podržavamo i uvijek ćemo podržavati svaku vrstu obrazovanja naravno i cjeloživotnog, ali samo bih na jednu stvar tj. skrenula pažnju. Naime, u Konačnom prijedlogu Zakona za obrazovanje odraslih nije dovoljno naglašeno stjecanje elementarnih digitalnih, matematičkih i čitalačkih vještina za odrasle osobe s niskim stupnjem obrazovanja ili niskom razinom temeljnih vještina. Dakle, u tom kontekstu nije dovoljno financirati osnovno obrazovanje odraslih jer tu se pitamo što je s onim osama koje su završile osnovno obrazovanje, a nemaju ipak dovoljno te temeljne vještine. Oni naravno će imati velike poteškoće, gotovo su u nemogućnosti nemogućnosti se uključiti na tržište rada, ne mogu se uključiti ni u daljnje obrazovanje po ovim programima, pa nas zanima kako ste razmišljali o toj vrlo osjetljivoj rekla bih skupini koja će ako joj se ne omogući

a način cjeloživotnog učenja nije usmjeren samo prema osnovnom obrazovanju, već upravo prema kategorijama on omogućava po svim razinama po HKO-u konzumiranje onoga što se želi dobiti odnosno onim kompetencijama koje pojedinac čovjek želi u svom usavršavanju konzumirati i to uključuje, ako govorimo o zelenim i digitalnim tehnologijama naravno i uključivanje ljudi sa visokim obrazovanjem, dakle omogućava im se paralelno stjecanje novih vještina i u tom smislu ako ste to mislili. Dakle, ništa ovim zakonom nije zapriječeno, a način na koji će se on provoditi naravno da će biti stalno ažuriran i morat će biti usklađivan sa HKO-oom. Hvala vam lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne, onda otvaram raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista govoriti poštovani zastupnik Hrvoje Zekanović. Nema ga, gubi pravo na govor pa onda će u ime Kluba zastupnika SDSS-a govoriti poštovana zastupnica Dragana Jeckov. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Sabora. Kolegice i kolege. Dakle, pred nama je Konačni prijedlog Zakona o obrazovanju odraslih kojim se pokušavaju otkloniti nedostaci uočeni primjenom postojećeg zakona kako bi se cijeli sustav uskladio sa navedenim zakonodavnim normativnim rješenjima i strateškim prijedlozima. Svakako da je ovdje primarni problem kako smanjiti nezaposlenost radno sposobnog stanovništva. Sustavno obrazovanje odraslih ne doprinosi samo razvoju pojedinca nego odnosno odnosno i većem njegovom sudjelovanju u socijalnom, gospodarskom i kulturnom razvoju što je svakako veoma važno za istaći. Neophodno ga je i učiniti funkcionalnim tako da se omogući fleksibilnost i da se osigura kvaliteta programa za tržište rada koje omogućuje veće sudjelovanje u programima cjeloživotnog obrazovanja. Dosadašnji sustav obrazovanja odraslih definitivno je trebao izvjesne promjene jer je tržište neumoljivo i zahtjeva konstantna prilagođavanja pojedinaca, što nezaposlene osobe nerijetko ne mogu same i tu im sigurno treba pomoći. Iz tog razloga treba inzistirati na podizanju kvalitete programa obrazovanja odraslih koja će se osigurati bolju protočnost sustava i olakšanje dolaska do kvalifikacija. Međutim, više od 630 registriranih ustanova za obrazovanje odraslih koje provode kao što sam rekla od 11.000 programa obrazovanja moraju doživjeti transformaciju jer one očigledno nisu ispunile svoj osnovni cilj. Svjesni smo da već sada tržište rada vapi za nekim zanimanjima, a istovremeno imamo veliki broj nezaposlenih odnosno nemamo dovoljno kadrova u deficitarnim zanimanjima. Kako je rečeno i u raspravi u prvom čitanju ne smijemo zanemariti da su to potrebe tržišta rada odnosno besmisleno je educirati osobe odrasle na ona zanimanja kojima tržištu rada nema potražnje kako bismo samo zadovoljili formu i bildali statistiku. Također, govorili smo o specifičnosti sredina i specifičnosti programa odnosno zanimanja za koja se odrasle osobe educiraju i oni svakako ne smiju biti i ne mogu biti istovjetni u svim ustanovama za obrazovanje odraslih. Treba vidjeti kakva je struktura obrazovanja odraslih kako u odnosu na EU, kako tu stojimo primjerice u pogledu dodatnog obrazovanja visoko obrazovanih kadrova koja žele steći nova znanja i bolje se pozicionirati na tržištu rada. U ovom zakonskom prijedlogu nema baš puno riječi o visokoobrazovanim ljudima koji žele nastaviti dalje se educirati. Dobar put kontrole kvalitete obrazovanja odraslih je i činjenica da će ustanove biti dužne programe obrazovanja i programe vrednovanja kontinuirano usklađivati sa standardom kvalifikacije iz Registra Hrvatskog kvalifikacijskog okvira čime će se u potpunosti promijeniti dosadašnja praksa provođenja zastarjelih programa. Ovo je svakako jedna od značajnih novina koje treba pozdravi. Korištenjem alata Hrvatskog kvalifikacijskog okvira odnosno standard kvalifikacije i prema njemu akreditiran program obrazovanja i program vrednovanja ispunjava se i najvažniji preduvjet za uvođenje sustava osiguranja kvalitete za koju pouzdanost temelji na vanjskom vrednovanju. Pohvalna je i obveza trajnog stručnog usavršavanja nastavnika u obrazovanju odraslih, ali ne samo njih nego i andragoških voditelja i ravnatelja. U prvom čitanju sam pozitivno govorila o pilot projektu izdavanja vaučera smatrajući da je to dobar iskorak ali samo ako dodjela bude svrsishodna odnosno ako do vaučera dođu oni kojima je zaista potrebno. I važno je da ta sredstva ne završe u pogrešnim rukama. Jedino na ovaj način ćemo doprinijeti razvoju poduzetništva i gospodarstva te poboljšati društvenu krvnu sliku kroz zapošljavanje teže zapošljivih skupina. Nesporno je da smo debelo ispod europskog prosjeka kada je u pitanju obrazovanje odraslih zbog toga nam cilj svakako treba biti i podizanje svijesti o važnosti i prednostima obrazovanja odraslih, ali ih i privući da se okoriste benefitima takovog obrazovanja. Ekonomskim rječnikom rečeno moramo poboljšati vidljivost ove vrste obrazovanja, a to sigurno neće biti moguće bez jedne uigrane akcije svih dionika, države, poslodavca i radnika. Ključne promjene koje donosi novi zakon kroz drugačiji pristup financiranju cjeloživotnog obrazovanja sa ciljem podizanja kvalitete i relevantnosti programa obrazovanja razlog su zbog kojeg će Klub zastupnika SDSS-a podržati Konačni prijedlog Zakona o obrazovanju odraslih. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Slijedeća će u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a govoriti poštovana zastupnica Marijana Puljak. Izvolite.

predsjedavajući. Poštovane kolegice i kolege dakle kao što smo čuli Zakon o obrazovanju odraslih prvi put je donesen 2007. godine nakon čega je 2 puta neznatno izmijenjen i evo sada pred nama nove i velike izmjene ovog, ovog zakona sa nekim evo i dobrim stvarima. Dobre stvari su u ovom prijedlogu uvođenje reda dakle u veliki broj i ustanova za obrazovanje, veliki broj programa, čuli smo je li više od 600 ustanova ustanova i više od 11.000 programa. Uvođenje dakle sustava kvalitete u, u cijeli taj sustav i vaučera za obrazovanje. U Hrvatskoj je zaista evo nisko, niska razina sudjelovanja odraslih u obrazovanju. Prema podacima iz Eurostata samo 3,5% odraslih sudjeluje u nekom od obrazovnih programa. Prosjek EU kako smo čuli je 10,8% i namjera je da taj prosjek, europski prosjek dosegnemo do 2030. godine. Prema istraživanju i prema podacima Eurostata najviše u tim programima obrazovanja odraslih sudjeluju visokoobrazovani 7,5% visokoobrazovanih sudjeluje u nekom obliku obrazovanja odraslih, a najmanje sudjeluju osobe bez osnovne škole iako je njima obrazovanje zapravo najpotrebnije. Dakle, po tim podacima evo samo 0,5% osoba bez osnovne škole sudjeluje u obrazovanju odraslih. Obrazovanje odraslih je prepoznato i u Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije koju je ovaj sabor usvojio još 2014. godine. Neki od glavnih ciljeva u toj strategiji koji su istaknuti je dakle stjecanje transverzalnih kompetencija pojedincu, inicijativnost, poduzetnost, učiti kao učiti, kultura izražavanja, društvena uključenost, volonterski, ekološki, politički i slični aktivizmi, roditeljske vještine čak kreativno umjetničko vrednovanje, izražavanje i razvijanje osnovne ekonomske, financijske i medijske pismenosti. I kao drugi cilj usvajanje znanja i vještina koje ciljano omogućuju zapošljivost i veću prilagodljivost i pokretljivost na tržištu, na tržištu rada. Ovaj zakon se najavljuje i očekuje već je li duže vrijeme, donosi se sada jer dobivanje sredstava iz niza europski programa ovisi o paketa zakona pa tako i ovoga. Načelno evo kao što sam rekla želi se uvesti red u vrlo kaotičnu situaciju u obrazovanju. Mnoge registrirane ustanove za obrazovanje odraslih su čak i fiktivne bez materijalnih i tehničkih uvjeta za obavljanje djelatnosti danas. Trenutno evo i ne postoji definirani sustav osiguravanja kvalitete. Prema postojećem zakonskom rješenju ustanove za obrazovanje odraslih dobivaju od Ministarstva znanosti rješenje za izvođenje formalnih programa obrazovanja odraslih neograničenog trajanja, što dovodi do toga da se provode programi koji su metodološki zastarjeli, neusklađeni s izmjenama propisa iz pojedinačnih područja i stoga mnoštvo programa zapravo ne zadovoljava trenutnu razinu, razinu taj program, taj problem trenutnog kaosa loše kvalitete riješiti ovim zakonom možda vjerojatno ne ovisi o samom zakonu nego kasnije više o implementaciji i inspekcijama koje će se provoditi na terenu. Načelno u ovom Zakonu o obrazovanju odraslih definira se vezujući ga za usavršavanje, osposobljavanje i formalne kvalifikacije, međutim suvremeno poimanje obrazovanja odraslih uključuje i mnoge druge dimenzije osim osiguranja same zapošljivosti, npr. osobni rast i razvoj, rješavanje određenih i društvenih problema i slično, tako u ovom zakonu je li o tome se ne govori o razvoju je li npr. zdravstvenih kompetencija financijske pismenosti, kompetencija aktivnog građanstva koje je posebno važno i za neke marginalizirane je li skupine koje su nedovoljne razine obrazovanja. Sve se manje-više svodi na programe koji osiguravaju zapošljivost, međutim to je bitno, ali ne i jedino, ne kao što sam rekla, ono što je dobro kroz ovaj zakon uvodi se financiranje obrazovanja odraslih putem vaučera je li koji će dodjeljivati i HZZ. Bit će Bit će bitno pratiti je li koji će kriteriji biti za dodjeljivanje tih vaučera. Kriteriji će evo ovdje kaže se odabir kompetencija za rad i te kriterije će utvrdit pravilnikom ministar nadležan za rad uz suglasnost ministra nadležnog za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt i ministra nadležnog za obrazovanje. Vezano, evo kao što sam pitala i u replici, za suvremene trendove danas evo i u doba pandemije u doba ove krize vidjeli smo puno programa koji se izvode i online, dakle online nastava, online programi koji su sve češći. Evo bitno je naglasit da …/Govornik se kontrolirati odnosno postaviti uvjete za izvođenje takvih programa i važno je, važno je dakle tko će kontrolirati takve programe. U prvom čitanju ono što su u primjedbama na e-savjetovanju najveći broj primjedbi koji je došao na ovaj zakon bila je upravo obaveza zapošljavanja nastavnika na puno radno vrijeme ako se izvode programi iz 2 ili 3 sektora. Mnogim ustanovama to je financijski bilo neodrživo jer imaju malo polaznika i različite programe koji se smjenjuju iz godine u godinu. Stoga bi takve ustanove trebale zaposliti nekoliko ljudi u stalni radni odnos za izvođenje nastave, a nije sigurno da će takve osobe imati ispunjenu satnicu svake godine. Jednostavno rečeno jedne godine može biti navala na programe ne znam ne znam …/Govornik se ne razumije/…operatere i slično, dakle ako se ti programi provlače kroz više sektora tada bi za sve njih trebali biti zaposleni stalni nastavnici i mnogim ustanovama to je zaista evo financijski neodrživo jer im se više isplati uzimati vanjske ljude na ugovore o djelu ograničeno ograničeno Argument koji se ovdje čuje evo i u zakonu kojim se kaže da će zaposlenjem stalnih nastavnika zapravo to utjecati na kvalitetu tog programa zapravo taj argument evo i ne stoji jer evo do sad su mogli možda ugovorima o djelu i zapošljavati sveučilišne profesore, nastavnike neke koji su mogli, koji bi rado je li održali nastavu, pružili onda i kvalitetan nastavni proces, a ustanova bi evo to i financijski mogla podnijeti. Kažem evo ovdje je sad u drugom čitanju izmijenjeno taj, stavljeno je dakle da minimalno ako se izvode programi u 3 sektora onda je potrebno zaposliti u stalni radni odnos nastavnike. Zapravo evo vidjet ćemo, vidjet ćemo kako će to izgledati. Dodatni problem je to što nastavnike koji bi ušli u stalni radni odnos na ustanovi za obrazovanje odraslih gotovo je nemoguće naći na tržištu rada. Posebno sjetite se imamo problema sa nastavnicima matematike, fizike, informatike jel, to je, nekakvih stručnih predmeta, dakle inženjeri ovih struka imaju nekoliko puta veću plaću u privatnom sektoru nego nego u nastavi je li dakle i te same ustanove problem je dakle gdje će pronaći kadrove za stalno zaposlenje. Dakle, evo vidjet ćemo s ovim izmjenama i tim ograničenjem na recimo 3 obrazovna sektora koji ako se provode programi iz 3 obrazovna sektora da li hoće li to biti dovoljno za ove ustanove da, da prihvate takav način i budu financijski održive. Uglavnom, sve skupa ovaj zakon unosi, unosi reda u ovaj cijeli, cijeli sustav, donosi neka poboljšanja u obrazovanje, sustav obrazovanja odraslih, a ono što zaista trebaju biti, treba biti cilj to je da podignemo razinu i prosjek je li odraslih koji sudjeluju u nekom od obrazovnih i zaista evo ovaj cilj koji smo sami sebi postavili da do 2030. to bude oko 11%, u međuvremenu vjerojatno će i Europa, kako mi dostižemo Europu Europa će ići naprijed, tako da možda možemo biti malo i ambiciozniji u ostvarivanju tih ciljeva. Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sada će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovana zastupnica Vesna Bedeković, izvolite.

Hvala vam lijepa. Poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovani državni tajniče sa suradnicama, uvažene kolegice i kolege. Evo dakle Zakon o obrazovanju odraslih, Konačni prijedlog Zakona već smo spomenuli da kad je u pitanju obrazovanje odraslih u Hrvatskoj postojeći zakon prvi puta donesen u ovom Visokom domu 2007.g. u nekoliko navrata mijenjan. Dakle, kao što smo rekli prema raspoloživim podacima u Hrvatskoj danas imamo registrirano negdje više od 600 ustanova koje provode obrazovanje odraslih i na njima se provodi više od 11.000 različitih programa obrazovanja odraslih. Postoje itekako valjani razlozi da se ovo stanje u sustavu obrazovanja odraslih popravi, da se donese novi zakon, prije svega zbog činjenice da ne postoji trenutno definirani sustav osiguravanja kvalitete kojim bi se osiguralo kvalitetno i učinkovito obrazovanje odraslih usmjereno pije svega na potrebe kako pojedinca tako i na potrebe tržišta rada. Prema postojećem trenutno važećem zakonu, a velim sada donosimo novi, rješenje za odobravanje rada ustanova za obrazovanje odraslih dobiva se od Ministarstva znanosti neograničenog je trajanja i to je veliki problem. Dakle i to dovodi to toga da se provode programi koji su prije svega metodološki i sadržajno zastarjeli, a jednako tako i neusklađeni s promjenama s promjenama propisa u pojedinim područjima, a isto tako i neusklađeni s potrebama tržišta rada. I svakako ono što je veliki problem po meni ne postoje mehanizmi osiguravanja kvalitete provedbe programa obrazovanja. I jednako tako po meni veliki problem, raznolike programe provode različiti stručnjaci za pojedina područja koji nisu dovoljno obrazovani u jednom posebnom području, posebnoj disciplini, a to je andragogija koja se bavi proučavanjem načina na koji uče odrasli i svakako u postojećoj regulativi nije propisana adekvatna andragoška izobrazba niti za ravnatelje ustanova koji obrazuju odrasle niti za andragoške voditelje, a niti za nastavnike koji te programe provode. I naravno ukratko je potrebno je doista uvesti red u sustavu obrazovanja odraslih, a s druge strane naravno da se je potrebno otvoriti prema budućnosti, prema novim trendovima. I kao što sam već rekla u uvodnoj replici predstavniku predlagatelja kad govorimo o uvođenju reda u sustav svakako je potrebno prije svega sustav obrazovanja odraslih učiniti funkcionalnim, učiniti fleksibilnim, ali jednako tako učiniti kvalitetnim. I ono što je bitno uvesti sustav osiguravanja kvalitete u obrazovanje odraslih kroz unutarnje odnosno vanjsko vrednovanje, omogućiti svakako vrednovanje prethodnog učenja i to je to otvaranje prema budućnosti i novim trendovima. Dakle, što znači prethodno učenje? Svaka vrsta učenja koja je stečena bilo na formalni, formalni, bilo na neformalni, a jednako tako i na informalni način što se evo ovim novim zakonskim prijedlogom omogućava i ja smatram osobno to vrlo bitnim jer i to je intencija poticanja i motiviranja odraslih da se uključe u cjeloživotno obrazovanje i da se uključe u stjecanje novih kvalifikacija i svakako sve to je popraćeno uvođenjem obrazovanja odraslih putem sustava vaučera što će omogućiti lakše uključivanje odraslih osoba u cjeloživotno obrazovanje. O tome što donosi novi Zakon o obrazovanju odraslih raspravljali smo i kod prvog čitanja, ukazali smo na možda eventualno dodatne momente koji bi pospješili i doprinijeli boljoj kvaliteti zakona u drugom čitanju. I stoga ću ja samo evo navesti ono što su bitne razlike između prvog i drugog čitanja, čisto evo s namjerom da nas podsjetim do kojih razlika smo kvalitativno doveli svojim primjedbama bilo na različitim odborima, pa jednako tako i na Odboru za obrazovanje, znanost i kulturu, bilo kroz pojedinačne rasprave na prethodnom čitanju. Dakle, neke od bitnih razlika u odnosu na prvo čitanje, naime u čl. 7. st. 5. podstavku 2. kojim su propisani uvjeti koje mora ispunjavati osoba na radnom mjestu andragoškog voditelja dopunjen je na način da je izričito propisano kako se radno iskustvo za ispunjenje uvjeta iz ovog članka odnosi isključivo na radno iskustvo stečeno obavljanjem odgojno obrazovnih poslova u ustanovama za odgoj i obrazovanje, dakle ustanovama koje su već u sustavu i smatram to dobrom dobrom formulacijom. Također u čl. 17. dodan je novi st. 6. kojim je propisano da dodjeljivanjem vaučera za financiranje formalnih i neformalnih programa obrazovanja za stjecanje kompetencija potrebnih za rad nije upravna stvar. Isto tako u čl. 32. u st. 2. izmijenjeno je navođenje stalnih članova savjetodavnog dijela koje imenuje ministar i to na način da su umjesto riječi Sindikat Hrvatske udruge poslodavaca navedene riječi reprezentativne udruge poslodavaca i sindikata više razine. I u cijelom tekstu konačnog prijedloga zakona u člancima koji se odnose na povezivanje standarda kvalifikacija i programa obrazovanja odnosno programa vrednovanja dodaju se i skupovi ishoda učenja, što smatram da je jako bitno jer da biste odredili kvalifikaciju standard zanimanja morate krenuti od određivanja skupova ishoda ishoda učenja i na taj način ove odredbe se zapravo usklađuju sa odredbama Pravilnika o registru HKO-a. Naravno, kad spominjem Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira i Hrvatski kvalifikacijski okvir ovaj zakon itekako se usklađuje sa Zakonom o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru i tu smatram dakle velikim napretkom i velikim dakle otvarenjem prema budućnosti i povezivanjem s praksom ne smo koju imamo u Hrvatskoj nego s praksom zemalja članica EU. I na temelju evo svega do sada rečenoga naravno Klub zastupnika HDZ-a će podržati Konačni podržati Konačni prijedlog Zakona o obrazovanju odraslih. Hvala vam lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sada će u ime Kluba zastupnika SDP-a govoriti poštovana zastupnica i potpredsjednica Hrvatskog sabora, Sabina Glasovac. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani državni tajniče sa suradnicama, poštovane kolegice i nije da mi nije drago vidjeti ovdje državnog tajnika sa vrlo vrijednim suradnicama, ali ja bi isto voljela kada bismo i u Hrvatskom saboru i na odboru češće vidjeli i čuli ministra znanosti i obrazovanja. Zato što mislim u ovih godinu i nešto mandata ove vlade čini mi se da smo ga vidjeli na odboru, a i ovdje možda jednom ili dva put s iznimkom aktualni, ili sati što zapravo nije, nije dobro naprosto i pogotovo kada se predlaže proračun. Mislim da bi ministar se trebao malo više isto tako uključiti i u rad Hrvatskog sabora i u prezentaciju zakona koja dolaze od od vlade ali zapravo inicirana od Ministarstva znanosti i obrazovanja. To je ono prvo što želim reći. Drugo ovaj zakon ćemo kao Klub SDP-a podržati zato što smatramo a uvodi svojevrsni red u sustav obrazovanja obrazovanja koji neosporno postoji. Evo i danas smo u replikama čuti opravdana pitanja kako je to moguće da za više od 500 obrazovnih ustanova, obrazovanje odraslih sa više od 11.000 programa koje iste provode sa značajnim sredstvima koja se izdašno izdvajaju što iz samog ministarstva za ono osnovno obrazovanje odraslih pa do jedinica lokalne uprave za neke druge programe, ali i od samih korisnika zapravo učinci nisu onakvi kakvih bismo očekivali jer je samo 3,5% odraslih osoba od 25 do 64 godine uključeno u sustav obrazovanja odraslih, a i stječe se dojam da baš taj sustav obrazovanja odraslih ne komunicira na način na koji bi trebao s tržištem, Mi smatramo da je pohvalno za onih 3,5% osoba koje se uključuju u cjeloživotno učenje, a samim time i u sustav obrazovanja odraslih kao jedan od njegovih organiziranijih dijelova, da oni prepoznaju zapravo razloge zašto se uključuju u to koji su im biti jer će imati veće šanse za zaposlenje, jer će time utjecati na svoj osobni ili profesionalni razvoj. Jednako tako na stjecanje nekih prenosivih vještina kao što je sposobnost kritičkog promišljanja. Jednako tako moramo biti svjesni da obrazovanje odraslih zapravo ima veliki udio i velik značaj u socijalnoj koheziji, ali i u promicanju aktivnog građanstava. Jer onog trenutka kada izađe se iz formalnog sustava obrazovanja zapravo ne smijete zaspati jer svijet se mijenja nevjerojatnom brzinom, tržište rada se mijenja nevjerojatnom brzinom i to vam je jedini način da na neki način ne samo ostanete u trendu nego da ostanete konkurenti, da se osjećate zadovoljno i da možete doprinijeti nešto i sebi i društvu. što, prvo da kažem ono što nam je u ovom zakonu dobro, a onda ću naglasit samo još neke stvari koje mislim da su još ostala neka otvorena pitanja koja bih voljela da do kraja ove plenarne, rasprave na plenarnoj sjednici ovaj odgovorimo i da razbistrimo prije svega onima koji se na terenu bave sustavom obrazovanja odraslih, a onda i onima koji su korisnici istoga. Podržavamo sadržaj i intenciju ovog prijedloga zakona posebno na onaj dio koji se tiče osiguravanja kvalitete jer to je ovo i o čemu govorimo. Jamči li nama više od 500 ustanova za obrazovanje odraslih, više od 11.000 programa zapravo kvalitetu, ne i to je jedan od ključnih razloga zašto donosimo ovaj zakon i to je nešto što je dobro. Ja ne bih odbacila ideju o tome Nacionalni centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja u nekoj budućnosti postane krovna organizacija koja će pokrivati apsolutno cijeli sustav vanjskog vrednovanja obrazovanja neovisno o tome o kom segmentu obrazovanja se radi ili o kojoj razini obrazovanja se radi. Ja znam da to u ovom trenutku nije moguće da se Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja još percipira samo kao ustanova koja primarno provodi državnu maturu, a onda i vanjski vrednuje sustav predtercijarnog obrazovanja, ali ne bih odbacila ideju u kojoj bi u nekoj budućnosti to postala zaista krovna institucija koja će vanjski vrednovati i obrazovanje i institucije i zaposlenike u tim institucijama od početka do kraja. Znači od, od predškolskog pa do, do visokoškolskog obrazovanja. Mislim da se on to može ako se za to odlučimo strateški može se od njega to napraviti. Jednako tako podržavamo u ovom zakonu i razvijanje sustava priznavanja i vrednovanja prethodnog učenja uz primjenu HKO-a i općenito usklađenje obrazovanja odraslih sa HKO-om, kamo sreće da je to bilo i ranije. Zakon o HKO-u imamo 2013., imali smo 7 godina zapravo za početi s tim, ali dobro, nikad nije kasno. Isto tako, iskorak ovog zakona da se omogući priznavanje neformalno i informalno stečenih znanja i vještina. To je ono što je dobro i to je ono što podržavamo i trebamo usmjeriti sve svoje snage i kapacitete da i ostvarimo onaj zakonodavni okvir i ciljeve koje smo si kroz njega postavili. Ja ću ponoviti ono što sam državnog tajnika pitala i u replici. Zanimaju me načini na koje ćemo popularizirati obrazovanje odraslih, potaknuti odrasle osobe da se u njega, u njega i da podignemo zapravo ovu razinu sudjelovanja građana u sustavu obrazovanja odraslih na razinu na kojoj su brojne zemlje u EU. s Rumunjskom, Bugarskom, Slovačkom, Poljskom, Grčkom i Ciprom jedini ispod 5%, 5% udjela dok recimo trebamo težiti tome da budemo poput Švedske koja je na 28,6%, Finske 27,3 ili Danske sa 20%. Ja mislim da mi to možemo. Vaučeri su dobra stvar, međutim ono što nije dobro je da zanemarujemo ovaj, znači tu ćemo se mahom baviti snažnijim povezivanjem sustava obrazovanja odraslih i tržišta rada kroz pojačavanje deficitarnih zanimanja i kroz vaučere odgovor na tržište rada. Međutim, osobno sam bila protivnik toga da se u proračunu za ovu godinu smanjuju za gotovo 500 tisuća čini mi se kuna, sredstva za razvoj sustava obrazovanja odraslih. Znači kroz ministarstvo, ja sam uložila i taj amandman koji je odbijen, znači kroz taj sustav, kroz stavku Ministarstva znanosti i obrazovanja se de facto financira ovaj primarni osnovno obrazovanje odraslih i osposobljavanje za jednostavnije poslove i zanimanja. U situaciji kada idemo sa ovim zakonom pokazujemo volju da radimo nešto više. Kad idemo s vaučarima gdje ćemo rješavati problem nedostatka radne snage na tržištu rada kroz vaučerizaciju programa za deficitarna zanimanja nedopustivo je da u tom trenutku u državnom proračunu smanjujemo sredstva za ovaj dio za polaznike osnovnog obrazovanja odraslih i osposobljavanja za jednostavnije poslove u zanimanjima koje financira ministarstvo. To ni ne treba biti tako. Treće, jednako tako smatram da trebate snažnije komunicirati i sa ostalim ministarstvima da se i kroz Zakon o radu i kroz porezne zakone vidi na koji način možemo kroz olakšice ili kroz potpore poticati i poslodavce, ali i zaposlenike na cjeloživotno učenje i na uključivanje u sustav obrazovanja odraslih. I posljednje, ono što i dalje brine na neki način naš teren je primjena čl. 18. koji kaže da svaka ustanova za obrazovanje odraslih će biti obvezna zaposliti na puno radno vrijeme najmanje jednog nastavnika na svaka 2 ili 3 obrazovna sektora sektora ovisno o programima koje ima i broju polaznika. Mi imamo sad tu zatečeno stanje, imamo situaciju recimo na jednom pučkom otvorenom učilištu odnosno na jednoj ustanovi obrazovanja odraslih gdje je andragoški voditelj profesor hrvatskog i povijesti, stručni suradnik u obrazovanju je ekonomist s položenim pedagoško PPD-om, a ravnatelj je profesor hrvatskog i francuskog jezika. Ono što se postavlja kao ključno pitanje hoće li se osobe koje imaju pedagoške kompetencije moći tretirati kao nastavnici odnosno zaposlenici čak i oni koji nisu završili primarno te studije? Ako neće znači da će to značiti nova zapošljavanja koja idu na teret JLS, isto ono što ćemo poslije tražiti od njih i kroz novi Zakon o predškolskom odgoju koji je iznimno dobar, ali je ogromno opterećenje opterećenje za JLS financijsko i svako drugo što može dovesti u pitanje njegovu provedbu. I posljednje, ono što, čega se isto tako boje ustanove koje su na na terenu je da zapravo intencija je vaša da specijalizirate ustanove za obrazovanje odraslih kako bi one na terenu se specijalizirale za pojedina područja i upozoravaju na to, na opasnost da zapravo u manjim sredinama će taj koncept, ako je to koncept, ako je to ono što želite postići, a stječe se dojam da da, bit će biti poprilično neodrživ jer programe provode periodički ovisno o interesu i projektima unutar kojih se traže određeni programi. Pa imate tako ne znam primjere da zapravo ono provode u 5-6 područja, programi koštaju od 1.300 do 9.000, 9.000 kuna i neće biti moguće ako se i bude išlo na specijalizaciju svakog od tih učilišta osigurati da se oni tom konceptu prilagode. Evo, hvala lijepo. Slijedeći će u ime Kluba zastupnika Mosta govoriti poštovani zastupnik Zvonimir Troskot, izvolite. Poštovani potpredsjedniče HS, poštovane kolegice i kolege i poštovani građani RH koji nas pratite putem ekrana. Iako zakon donosi neke odredbe koje će utjecat na poboljšanje postojećeg stanja u području obrazovanja odraslih i tu bismo se htjeli zahvalit na svom trudu šta ulažete, nažalost ne rješava neke bitne stvari i htjeli bismo izdvojit 4 točke za koje smatramo da bismo barem trebali još dodatno raspraviti. Dakle ovako, u području obrazovanja pod točka br. 1. odraslih vlada parastruka odnosno osobe koje nemaju formalne andragoške kompetencije. Pogledajte čl. 7. st. 5. zakona koji definira tko može biti andragoški voditelj, dovoljan je završeni diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski ili diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij plus 4.g. radnog iskustva u ustanovama za obrazovanje odraslih, zakon ne propisuje andragoške kompetencije. Dakle, svi profili struka, ekonomisti, pravnici, politolozi i drugi mogu raditi u obrazovanju odraslih unatoč činjenici da postoji andragogija kao zasebna znanost koja se bavi zakonitostima rada s odraslim osobama i što je različito od npr. rada s djecom odnosno od pedagogije. Kvaliteta rada ustanova i izvedbe programa počiva prije svega i na stručno osposobljenom kadru. To bi trebalo biti sastavni dio sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih. Nikako nije dobro da novi zakon ne propisuje obvezu formalnih andragoških znanja i to je nemoguće u bilo kojoj struci. Točka br. 2. zakonom se nameće potreba usklađivanja svih programa obrazovanja za odrasle sa Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom odnosno Registrom hrvatskog kvalifikacijskog okvira u kojem bi trebali biti standardi i zanimanja i standardi kvalifikacije. Unatoč činjenici da je Zakon o hrvatskom kvalifikacijskom okviru je to ono što sam pitao državnog tajnika, donesen 2013.g. porazno je stanje u Registru HKO-a te u njega unesen do sad zanemariv i beznačajno mali broj standarda te je nemoguće na toj osnovi primjenjivati novi zakon. I sad nas zanima sljedeći okvir, dakle da vidimo omjer i okvir dakle točno broja standarda zanimanja, standarda kvalifikacija ili skupova s jedne strane koji su u registru i s druge strane svih zanimanja u RH, da vidimo i taj omjer. Na registar se potrošilo kroz prethodne godine puno novaca, naravno iz državnog proračuna prije svega, a rezultat za to nije dobar. Strukovna vijeća koja su radila na procjeni standarda kroz ova dva mandata nisu napravili nekakav pomak, ali su članovi uredno dobivali povećane honorare i to je onaj podatak koji nismo dobili odgovor. Uvođenje vaučera, točka br. 3 je posebno pitanje. Obratite pozornost na čl. 17. zakona u kojem se isti navode, to će biti za programe koji se provode za stjecanje kompetencija potrebnih za rad, a kriterij će biti na temelju ocjene stanja tržišta rada st. 5. navedenog članka vrednovat će se na temelju kriterija vrednovanja sukladno propisima kojim uređuju tržište rada ili drugom posebnom propisu. Dakle, ne kao ostali formalni ili neformalni programi koji će biti na temelju Zakona o obrazovanju odraslih predmet stručne valorizacije te će nakon stručnog mišljenja Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih morat zatražit rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja za izvođenje programa. Ovi programi za vaučere neće prolaziti takav put koji propisuje zakon za sve ostale formalne programe obrazovanja odraslih. Programi za vaučere neće podlijegati takvoj proceduri niti će dobivati stručno mišljenje nadležne agencije, a niti rješenje odnosno odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja za izvođenje programa nego će podlijegati nekim drugim propisima koji uređuju tržište rada.“ Koji su to propisi? Zašto je to iznimka u zakonu? Zbog 300 milijuna kuna iz EU koji će dijeliti Ministarstvo rada i HZZ za programe bez stručne valorizacije? Točka br. 4, vanjsko vrednovanje ustanova za obrazovanje odraslih provodi na temelju ovog zakona Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. To je protivno Zakonu o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u kojem se kaže da ona samo sudjeluje, ponavljam, samo sudjeluje u provedbi vanjskog vrednovanja, a ne izričito da ga provodi i protivno je to Zakonu o NCVV u kojem izričito stoji da ta ustanova provodi vanjsko vrednovanje u području odgoja i obrazovanja, što uključuje i ustanove za obrazovanje odraslih jer Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te ustanove uključuje u sustav školskih ustanova. Nažalost, u ovom zakonu se pogoduje Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih unatoč činjenici da agencija ima puno zaposlenih, a nemaju niti jednog andragoga. Ministarstvo ovim prijedlogom zakona pokazuje proturječnost, ali i otvara prostor za pitanja skrivenih namjera koje se žele postići predloženim promjenama. se žele postići predloženim promjenama. U djelatnosti NCVVO u čl. 4. Zakon o centru propisuje da centar provodi vanjsko vrednovanje u osnovnim i srednjim školama te drugim ustanovama koja se bave profesionalnim obrazovanjem i usavršavanjem. Detalji provedbe propisani su Pravilnikom o načinu provedbu vanjskog vrednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrednovanja školskih ustanova kojih je 2011.g. donio ni manje ni više nego ministar Fuchs. U prijedlogu novog Zakona o obrazovanju odraslih propisuje se u čl. 25. da se u procesu osiguravanja kvalitete provodi i vanjsko vrednovanje ustanova i da to vrednovanje provodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Navedena promjena uključuje niz proturječnosti. U čl. 88. st. 2., 3. i 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u dijelu koje propisuje vanjsko vrednovanje i samo vrednovanje školskih ustanova piše, točka br. 2., st. br. 2. godišnji plan provedbe vanjskog vrednovanja školskih ustanova donosi ministar. Vanjsko vrednovanje provodi nacionalni centar u st. br. 3. vanjsko vrednovanje st. br. 5. način provedbe vanjskog vrednovanja i korištenja rezultata vrednovanja školskih ustanova propisuje ministar. Ove sve proturječnosti bismo dodatno htjeli propitati i nakon zasjedanja našeg kluba ćemo donijeti odluku u smislu podrške ili ne podrške ovoga prijedloga zakona. Hvala lijepa. U ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka sada će govoriti poštovana zastupnica Urša Raukar Gamulin. Izvolite. Zahvaljujem g. predsjedavajući. Poštovani. Donošenje novog Zakona o obrazovanju odraslih naravno izuzetno je važno jer u RH nužno je osigurati kvalitetno i svrsishodno obrazovanje odraslih koji će svakom pojedincu omogućiti kvalitetnu i dostupnu nadogradnju vještina i stjecanje novih vještina koje su u današnje vrijeme zaista neophodne. Dakle, te nove vještine koje su nam neophodne nisu bitne samo za potrebe tržišta rada nego naravno i za svakodnevni život. Iz tog razloga mi pozdravljamo donošenje novog zakona koji donosi nekoliko značajnih pozitivnih promjena ali ćemo također pokušati upozoriti na neke nedostatke jer u vremenu koje dolazi, koje je pred nama tu poglavito mislim na proces oporavka te naravno digitalnu i zelenu transformaciju obrazovanje odraslih će biti pokretač promjena te stoga osim što mora biti kvalitetno, mora biti i fleksibilno, mora biti inkluzivno i mora biti dostupno svima. Ono to očito trenutno nije. Znamo za podatak da je u Hrvatskoj izuzetno nizak broj odraslih osoba koje sudjeluju u obrazovanju, iznosi tek 3,2% dok je prosjek zemalja EU 9,2%. I ta loša obrazovna struktura stanovništva u jasnom je suodnosu sa siromaštvom. kvalitetnim obrazovnim programima za djecu i mlade koji su naravno naš, naš društveni ulog za budućnost možemo i moramo djelovati i sada. Cjeloživotno učenje odraslih zaista nam je nešto što je neophodno i što mora postati realnost u Hrvatskoj. Uostalom prvo načelo europskog stupa socijalnih prava naglašava da svi imaju pravo na kvalitetno i uključivo obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje kako bi održali i stekli vještine pomoću kojih mogu u cijelosti sudjelovati u društvu i uspješno ući na tržište rada. Zato osim formalnih programa obrazovanja još značajnije treba poduprijeti i neformalno obrazovanje odraslih koje se ne provodi samo o ustanovama za obrazovanje odraslih, nego se provodi i u knjižnicama, provodi se u udrugama, u prostorima lokalnih zajednica i jedino tako možemo Hrvatsku učinit društvom koje zaista uči u cilju dobrobiti pojedinca i cijeloga društva. Za početak zeleno-lijevi blok smatra da bi država morala energičnije sudjelovati u financiranju cjeloživotnog obrazovanja odraslih osoba. osoba. Prema ovom prijedlogu zakona u državnom proračunu osiguravaju se sredstva za provedbu programa osnovnog obrazovanja odraslih i osposobljavanja za jednostavnije poslove u zanimanjima što ipak smatramo da nije dovoljno. Naime, iz prakse je jasno da se javne ustanove koje se primarno bave obrazovanjem odraslih, dakle mislim na pučka veleučilišta ona se financiraju iz područja proračuna jedinica lokalne i područne područne samouprave. I time se zatvara taj zapravo žalosni začarani krug u kojem stanovništvo lošije obrazovne strukture živi u siromašnijim područjima čije lokalne samoupravne jedinice nemaju sredstava koje je potrebno uložiti u poboljšanje obrazovne strukture. I zato je tu uloga države na tim područjima ključna da financiranje ustanova za obrazovanje odraslih ne ovisi samo o lokalnoj zajednici nego da i državni proračun aktivno sudjeluje i osnivanju i financiranju ustanova za obrazovanje odraslih. Nakon toga držimo da bi upravo zbog te jasne, jasnog odnosa korelacije siromaštva i lošijeg obrazovanja sve ustanove koje se bave obrazovanjem odraslih trebale imati obavezu i stipendiranja i to po naravno socioekonomskim kriterijima. Dakle, stipendiranje siromašnih ali naravno i po kriterijima izvrsnosti. Osim toga ustanove koje su financirane javnim sredstvima to je potrebno naglasiti obrazovanje ne smiju naplaćivati. To zakon jasno kaže, ali smatramo da bi zakonom trebale biti utvrđene i jasne sankcije za kršenje Vrednovanje neformalno i informalno stečenih znanja i vještina kako bi se omogućilo priznavanje prethodnog učenja bez pohađanja samog nekog obrazovnog programa smatramo da je izuzetno važno jer skraćuje vrijeme, a i troškove samo obrazovanja jer znamo vrlo dobro da odrasli su upravo tu često limitirani, a to je vrijeme i naravno financije. Pored toga, razvoj sustava priznavanja i vrednovanja prethodnog učenja unaprijedit će fleksibilnost u obrazovnim i karijernim putovima, vertikalnu i horizontalnu prohodnost i potaknut će građane na cjeloživotno učenje i zapravo kontinuirano stjecanje znanja i vještina. U Članku 16. nije dovoljno precizirana ta mogućnost pa evo mi se snažno zalažemo da se to konkretizira i zatim time zakonom osnaži. ali ovaj zakon propušta urediti i formalizirati obrazovanje koje pružaju udruge i drugi nosioci neformalnih programa obrazovanja i naš je prijedlog da se takvi oblici obrazovanja vežu uz ustanove koji su nosioci formalnog obrazovanja odraslih te se kroz tu vrstu partnerstva, a i kroz druge navedene korekcije obrazovanje odraslih učini fleksibilnijim, uključivijim i naravno što je najvažnije dostupnijim. Suradnja udruga i ostalih nosioca neformalnih programa obrazovanja odraslih sa ustanovama cjeloživotnog obrazovanja naprosto bi donijeli širu lepezu programa i otvorili bi još više mogućnosti većem broju građana da unaprjeđuju kako svoja znanja tako i vještine koje su im potrebne i na tržištu rada naravno, ali i u sudjelovanju u svim aspektima Obrazovanje, pa tako naravno i obrazovanje odraslih u globaliziranom svijetu jedina su garancija napretka, rasta, razvoja i svakako što što uvijek ponavljam uz znanost i kulturu trebaju biti prioriteti kako Vlade RH tako i svih lokalnih zajednica kako bismo bili spremni na velike izazove koji su evidentno Povećanje kvalitete obrazovanja i povećanje razine stečenih vještina pametna su neophodna ulaganja i učinkovit način borbe protiv nejednakosti u ovom društvu. Zahvaljujem.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Državni tajniče sa suradnicama, kolegice i kolege, obrazovanje odraslih više nije neka apstraktna kategorija, nije više nešto o čemu razgovaramo kada razgovaramo o obrazovanju rekao bih na marginama. To treba i mora postati jedno od ključnih rasprava u planiranju našeg sustava obrazovanja iz više razloga. Prije svega zato što obrazovanje koje se stekne formalno na početku života više ne može poslužiti onoj svrsi kako je služilo prije. Stvari na tržištu, zahtjevi struke propisi se prebrzo mijenjaju jednostavno ljudi se moraju cjeloživotno obrazovati što podrazumijeva naravno i obrazovanje u odrasloj dobi bez obzira radili ili ne, bez obzira je li njihovo zanimanje možda postalo ne traženo i slično. Dakle, obrazovanje odraslih mora postati standard, a ne ja bih rekao možda neka nadogradnja. Također kada govorimo o obrazovanju odraslih i kada govorimo o novim zahtjevima tržišta rada ona se mijenjaju rapidno. Neka zanimanja nestaju, izumiru iz razno raznih razloga, zbog napretka tehnologije, zbog propasti određene industrije u Hrvatskoj itd. i ljudima se mora ostaviti prilika da se prekvalificiraju da se obrazuju i dalje, da steknu znanja i vještine koja će im kasnije služiti u životu. Što se tiče drugog čitanja zakona koje je pred nama on je u osnovi dobar zato što donosi neke novine koje ocjenjujemo kao korake u pravom smjeru i koje može kvalificirati kao kvalitativne pomake prema boljem sustavu obrazovanja odraslih. Naravno, postoji tu još puno stvari koje bi trebalo doraditi. Ono što mene čini nesretnim kao zakonodavca je što ćemo neke stvari sigurno morati dodatno propisivati podzakonskim aktima, a to ona uvijek ostavlja puno nedoumica, pitanja kako će neke stvari funkcionirati. Dolazeći iz sustava obrazovanja i sam itekako znam da zakon govori jedno, neki podzakonski akti često govore drugo, nekad su i u koliziji jedan s drugim, nekad su neprovedivi itd., razmišljajmo optimistički da će ovo biti kako treba i bona fide da je namjera dobra u namjeru ovdje ne sumnjam. No, istaknuo bih nekoliko stvari, dilema koje bi nam još i dalje ostaju za razmišljanje bilo u budućim izmjenama i dopunama zakona, bilo u podzakonskom normiranju. Prije svega zbog važnosti obrazovanja odraslih pridružit ću se kolegicama i kolega koji kažu da se financiranje ovoga sustava ne može prepustiti samo jedinicama lokalne samouprave, da tu puno djelatnije mora sudjelovati država evo friško iz rasprave o proračunu i glasanje o istom također smatram da nije dobro da se stavke financiranja ovoga sustava u proračunu smanjuju baš zbog toga što mislimo da će biti puno više potrebe za time u budućnosti. Također kontrola kvalitete je jako dobra stvar. Nešto što treba postati također standard u ovom sustavu baš zbog vrlo raznolike kvalitete prisutne u sustavu, negdje bolje, negdje lošije što je moguće više to bi trebalo standardizirati odnosno osigurati da neka minimalna kvaliteta postoji u svim ustanovama koje provode obrazovanje odraslih. Također postoje dileme oko oko andragoga odnosno tko to može biti. Za pedagoge imamo jasno kriterije, jasno propisana obrazovanja koja morate imati, kod andragoga to i nije tako definirano, kolege su prije mene citirale točno odredbe o tome. Volio bih da se i o ovom segmentu razmišlja u budućnosti, ne samo vi kao ministarstvo nego i cjelokupni sustav obrazovanja jer teoretski svatko od nas sa, sa visokom stručnom spremom može biti andragog, ali je li nas to zaista pripremilo za obrazovanje odraslih. Pa ja bi rekao teško do ne. Ja sam završio recimo pedagoške predmete i pripremljen sam za obrazovanje mladih, djece, učenika, studenata no mislim da me to i ne kvalificira do kraja za obrazovanje odraslih. Dakle, pristup je sasvim drugačiji. On se može stjecati iskustveno, ali to je sad neka druga priča. I tu dolazimo do još jedne stvari o kojoj bi želio govoriti, a kolegica Raukar je prije mene to spomenula na jedan drugačiji način. A to je cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje koje se stječe van formalnog sustava obrazovanja. To nije regulirano ovim zakonom niti je predmet zakona, ali mislim da je dobro reći, a to je Nacionalni kvalifikacijski okvir koji kako sam rekao u replici je nekako zamro, izgubio nam se iz fokusa, a ja i dalje mislim budući da sam i bio jedan od onih koji bili najglasniji raspravljajući o njemu da je to itekako važan alat posebno je kada govorimo o obrazovanju odraslih. Zašto? Zato što bi Nacionalni kvalifikacijski okvir zapravo omogućio da se odrasli obrazuju i ne samo odrasli, svi, ali da se obrazuju i kroz neformalne načine što bi značilo ako netko počne raditi kao andragog, sad dajem primjer iz ovoga zakona, radi taj posao godinama pa valjda je stekao neke vještine koje, iskustveno čisto, koje ga mogu kvalificirati ili ju mogu kvalificirati za takve poslove. Isto tako, kolegica Raukar je spominjala udruge i druge institucije koje nose neformalna obrazovanja recimo Hrvatski izviđački savez, ljudi koji volontiraju sate i sate, koji rade s djecom, koji i ta djeca uostalom koja razvijaju neke vještine kroz rad unutar Hrvatskog izviđačkog saveza stječu neka iskustva, neka znanja, neke vještine od onih ne bih rekao banalnih, ali jednostavnih tipa vezanje čvora do onih koji su ipak malo složenije organizacije rada, timskog rada što se tiče odraslih koji rade s njima i pedagoškog iskustva itd., itd. Dakle, Nacionalni kvalifikacijski okvir je nešto što bi nam trebalo biti jako, jako koristan alat u obrazovanju odraslih koji ne koristimo dovoljno. Ja u mom iskustvu i subjektivnom dojmu barem ne koristimo ga uopće i svaki put prilikom proračuna govorim upravo o tome i uvijek me se uvjerava da imamo dovoljno novca za implementaciju istog, ali ja mislim da tako nije. Zašto je NKO bitan i za i za obrazovanje odraslih? Zato što nam može uštedjeti jako, jako puno novca. Dakle, kad govorimo o obrazovanju odraslih onome što ovaj zakon regulira to je formalno obrazovanje. Znači dođete na tečaj, dođete na prekvalifikaciju učionički kontrolirani uvjeti ili isti takvi sa praksom itd., itd. No što je sa onima koji se stječu izvan formalnog sustava, koji se stječu na neformalne načine, a svi ih stječemo na ovaj ili na onaj način? Ako je netko, neću reć prisiljen, ali iz različitih razloga radi nešto što mu nije u struci i nije u formalnoj struci, recimo konobar koji je pomoćni radnik u kuhinji stječe neka iskustva, neko znanje zašto ga kroz ta vještine i znanje ne bi u jednom trenutku mogli kvalificirati i kao pomoćnog kuhara, dakle formalno, a možda i kao kuhara ako čovjek radi na sebi, želi napredovati, uči itd., dakle to su sve stvari koje bi trebale rješavati Nacionalnim kvalifikacijskim okvirom i koji bi nam trebao biti glavna poluga i oslonac u obrazovanju odraslih osim naravno i ovog formalnog obrazovanja čije značenje ne umanjujem nego samo kažem kako bi trebalo barem po meni biti. I na kraju, vaučeri u obrazovanju su isto korak u dobrom smjeru, no još bih nekoliko minuta želio potrošiti svoje rasprave na jedan drugi problem, a to je sinkronizacija tržišta rada odnosno potreba tržišta i našeg obrazovnog sustava. Formalni obrazovni sustav je tu jako trom, barem hrvatski, u mijenjanju i prilagođavanju tržištu rada. Imamo inovativnih pristupa od strane različitih sveučilišta škole su tu puno rigidnije i se puno se teže mijenjaju, školski programi i sl., ali ono što bi trebali imati na umu je da HZZ svake godine izlazi sa listom deficitarnih zanimanja, izlazi sa listom zanimanja odnosno kvalifikacija s kojima su ljudi u velikom broju na birou i to bi trebali biti pokazatelji cjelokupnom sustavu kako i gdje se mijenjati. Bojim se da smo tu pretromi, da te komunikacije nema, da najčešće ministarstvo koje je nadležno za školski sustav, prije svega srednjoškolski ne vodi toliko brigu o tome, moram biti malo kritičan i reći da mi se čini da tu nismo dovoljno brzi. Ja ne mislim da vi to ne pratite nego jednostavno ne možemo toliko brzo implementirati i baš zbog toga možda i baš zbog toga možda i NKO nam treba biti alat jer je puno brži i prilagodljiviji i ljudi koji stječu znanje kažem van formalnog obrazovanja ili ne nužno u RH, a opet radom i sl. dakle mogu doći do nekih kvalifikacija, mogu uskočiti na tržište rada, da tako kažem slikovito, i mogu se onda zapošljavati u deficitarnim zanimanjima koja su potrebna. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Sada prelazimo na pojedinačnu raspravu i prva će govoriti poštovana zastupnica Anka Mrak Taritaš. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče sa suradnicima, Dakle, neću reći nikakvu veliku novost, nikakvu veliku misao kad kažem da je obrazovanje izuzetno važno. Mi smo to, kad kažem mi ova lijeva strana pokazala i kroz proračun odnosno amandmane na proračun koji su bili ne tako davno gdje smo pokazali s nizom amandmana s kojim smo išli na proračun jer smo smatrali da se određene stavke u proračunu trebaju povećati, poboljšati, pogotovo smo išli sa zahtjevom tamo gdje je bilo vezano uz obrazovanje odraslih. Obrazovanje odraslih, pogotovo u ovom vremenu je važno. Dakle, nekad ne tako davno obrazovali ste počeli i dobili posao, radili cijeli život na tom svom radnom mjestu i tako i završili i pri tom nije nije bilo nikakvih ni dodatnih edukacija niti je bilo što dodatno trebalo biti. Danas jednostavno nije tako. Neke stvari za koje su ljudi obrazovani, za koje su ljudi čak i prošli i završili određenu školu danas su to poslovi koji nisu i zbog toga je važno da napravimo pomak. Ali mi radimo pomak u zakonu i svi mi koji smo raspravljali i koji ćemo raspravljati nekako raspravljamo u tom smislu da ono što u zakonu je u odnosu na prvo čitanje su poboljšice, ali ono što trebamo napraviti je korak je korak u stvarnosti. Korak koji se onda vidi iz financijskog dijela proračuna države jel država tu treba odraditi posao i pitanje da li smo za taj korak spremni i da li samo zadovoljavamo formu, a ne i sadržaj. Moja Moja djeca su znala često reći kod naše mame je uvijek važno i uvijek traži da kad bilo što idemo da završi s papirom, pa ako ideš i na tečaj plesa onda te ona pita gdje ti je diploma, gdje ti je onaj papir da si završio. Jednako tako i ovdje uvijek važno da vi na kraju i to je dakle živimo u takvom svijetu, živimo u svijetu gdje vi morate bilo koji procesu, procesu u kojem uđete i koji napravite završiti s nekakvim papirom. E sad je uvijek taj papir koji je konačni vas kvalificira za nešto. I tu dolazimo do toga da mi u ovom trenutku imamo 630 ustanova cijelo, dakle cjeloživotnim obrazovanjem i tu je ključno pitanje kvalitete tih ustanova, kvalitete onih ljudi koji rade u tim ustanovama, kvaliteta programa i kvaliteta stvarno onih koji taj posao rade. Dakle, i tu trebamo uvijek, ja uvijek razlikujem formu i sadržaj kao što razlikujem u bilo kojem zakonu. Imat ćete zakon, forma će biti zadovoljena, ali ajdemo onda vidjeti sadržaj koji trebamo zadovoljit. i uvijek je ta veza sa tržištem rada. Ja govorim uvijek o onim stvarima o koje nekako si otvaram da nešto razumijem. Vi na tržištu rada u ovom trenutku u Hrvatskoj imate užasno veliki manjak ljudi koji se bave turizmom, na turizam smo se nekako vezali i ja bih rekla da odnosno ne bih rekla nego su to činjenice, imate strašno puno manjak radne snage koja je vezana uz graditeljstvo. I bez obzira na nade naše vlade koja je i kroz ovaj proračun rekla da će biti obnova, pa će iza obnove biti, iza obnove će se biti povećanje i PDV-a, neće toga biti ako neće imat tko radit. Pogledajte radnike koji dolaze kod nas i koji se bave s tim, čak mi jedinu radnu snagu koju uspijevamo dobit nije ona visokokvalificirana radna snaga, naši tesari i naši armirači rade negdje drugdje. Mi čak imamo problema sa onom bazičnom radnom snagom sa, sa zidarima. E sad, dakle tu imate i opciju tog cjeloživotnog obrazovanja koje je izuzetno važno odnosno važno je da on odgovori na tržište rada, da odgovori na one potrebe koje mi imamo, za potrebe rada koje imamo. Mi ne trebamo školovat ljude za zanimanja koje nemamo. Kad je bila tema brodogradnje ja sam nekoliko puta izgovorila iza ove govornice želimo da opstane brodogradnja, ako želimo onda imaju smisla i fakulteti i srednje škole gdje će se djeca obrazovati za to. Ako nema brodogradnje onda mi obrazujemo za nekog drugog. I kraj ću završiti nečim što mi je uvijek ostalo ovaj u pameti i uvijek ću to spominjati. Bio je jedan sastanak nakon što je Hrvatska ušla u EU na kojoj je bila gđa. Angela Merkel koja će sigurno ostaviti traga na ovim našim prostorima i koja se okrenulo prema delegaciji koja je bila iz Hrvatske i rekla je slijedeće. Sve što vrijedi mi ćemo vam uzet iz jednostavnog razloga što ih više možemo platiti nego što možete vi. Što vi radite da obrazujete ljude? **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Imamo dvije replike, prva je poštovanog zastupnika Vilima Matule. Zahvaljujem. Poštovana zastupnice Mrak-Taritaš, ovaj vaš običaj da svojoj djeci kažete da to mora završiti sa papirom, da to me podsjetilo, naravno to poštujem i podržavam iako ste i vi svjesni da postoje onda ljudi koji samo proizvode te papire, ali sada ste spomenuli isto tako i frau Merkel, mutti, koja nisam sad potpuno siguran da je to bilo za njezine, ali znam da se u Njemačkoj desila slijedeća nevjerojatna stvar, a to je da su ljudi u cjeloživotnom obrazovanju u razvoju vještina kada su došli do stupnja majstorstva, znači kada su prošli od šegrta preko kalfe kako se nekad zvalo do majstorije i kada su im kolege majstori iz branše rekli da ti si majstor, na kraju su si, nisu dobivali na jednom obredu tu

dakle stvari se mijenjaju. Ono što je vrijedilo i mijenjaju se tako brzo da je pitanje koliko zapravo vi to možete sve zajedno pratiti. Ali jedna stvar koja se ne mijenja, vi morate nešto sjesti, nešto naučiti, nešto onda i raditi i steći neke vještine da bi ih mogli i dalje. Pa ajdemo do kraja, ako netko želi odgovorno i savjesno radit svoj posao saborskog zastupnika da bi mogli raspravljati o nečem, ja tako cijelo vrijeme mislim, morate nešto pročitat, morate nešto znat, morate uć u nekakve podatke, tako da mislim da i bilo tko tko radi odgovorno svoj posao on se mora cjeloživotno obrazovati i steći nekakva nova iskustva. Ja uvijek volim to nekako usporediti sa stvarima koje su ljudima apsolutno jasne. Dobar keramičar koji je bio dobar pre 20.g. on danas mora znat da su drugačija ljepila i drugačije keramičke pločice, dakle i on se za to dalje mora obrazovat. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Poštovana zastupnica Radolović. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče HS. Kolegice Mrak-Taritaš, govorili ste kako zapravo naši obrazovni programi kako onih u sustavu obrazovanja odraslih tako i ostali u strukovnom obrazovanju i visokom obrazovanju nisu usklađeni sa tržištem rada. Ali gledajte, mi dakle imamo svake godine preporuke za obrazovnu upisnu politiku koju izdaje HZZ. Ja ne znam da li postoji ijedna znanstveno obrazovna institucija ili ustanova u našoj zemlji koja ih poštuje. S druge strane imate visokoškolske institucije koje kažu da se time zadire u njihovu autonomiju. Ukinuli smo u strukovnom obrazovanju dualne modele od kozmetičara, mesara, frizera koji su jedno polugodište slušali teoriju, drugo polugodište su išli na praksu, odmah su po isteku svog obrazovanja imali osiguran posao. Što zapravo napraviti? institucije možemo reć tako koje djeluju u djelokrugu Ministarstva rada izdaju jedne preporuke, a onda zapravo naša obrazovna politika to ne prati. **Reiner, Željko Hvala vam lijepo na ovom pitanju. Ja se često pitam dal ja nešto sanjam il je tome stvarno. Mi smo zemlja gdje nas ima, kaže da će ovo pokaza 3 milijuna i 800 tisuća. Točno znamo tko se s čim bavi. Ne trebate biti, nekakva velika istraživanja napravit da znate da mi baziramo svoje gospodarstvo na turizmu i da djelatnici u turizmu nedostaju. Ja se sjećam u jednom trenutku je bio, tražile su se čistačice. Javilo se je 30, dakle jedan privatni hotel je tražio čistačice, to sam pročitala, dakle baratam informacijom koju sam pročitala, 30 čistačica odnosno spremačica, 30 ih se javilo, na razgovor su došle 2. Jednako tako ne trebate biti da znamo da sad trebamo u graditeljstvu, ali ono što trebamo znat koja je politika i ako netko ne poštuje nešto, pa ajmo

nemojmo stalno miješati kruške i jabuke. Iako ovo je prilika da otvorimo puno tema one se međusobno isprepliću, ali nisu istoznačne. I kad govorimo o obrazovanju odraslih, a danas govorimo onda je to jedna sasvim druga tema, govorimo o formalnom obrazovanju, govorimo o obrazovanju koje regulira država odnosno mi kao zakonodavac zakonom, govorimo o obrazovanju koje financira u pravilu jedinica lokalne samouprave, ali govorimo o nekom formalnom sustavu. Što se tiče obrazovanja odraslih, dakle rekao sam po meni je ovaj zakon korak u dobrom smjeru iz razloga koje sam naveo, naravno postoje neke dvojbe, neke stvari koje bi još možda trebalo popraviti. Koliko sam čuo neki amandmani su podneseni pa ćemo vidjeti još do kraja rasprave u kojem će to smjeru ići. Neke stvari će se naravno još normirati i podzakonskim aktima tako da ovdje imamo korak u dobrom smjeru, barem po meni. Vidi se namjera predlagatelja da se neke stvari jasnije organiziraju postave, reguliraju i to je dobro dakle zato što govorimo o setu formalnog odnosno o sustavu formalnog obrazovanja i ako je obrazovanje odraslih. Ono što je svakako tema koju možemo otvoriti ovom prilikom, ali da ne miješamo je sa ovim zakonskim prijedlogom je odnos tržišta rada i našeg obrazovnog sustava, to je nešto o čemu sam govorio u ime kluba, možda još nekoliko riječi o tome. I dalje mislim daje formalni sustav teško brzo mijenjati, a prilike na tržištu rada su takve da se mijenjaju toliko brzo da ih je nemoguće pratiti. Dakle, uz najbolju namjeru i da svake godine procjenjujemo, ocjenjujemo i razmišljamo o tome jednostavno kurikulumi postaviti cijele nove programe i sl. to nije baš posao koji je mačji kašalj i jednostavno se ne može postaviti tako brzo. Ono gdje trebamo biti fleksibilniji je sustavi neformalnog obrazovanja, cjeloživotnog učenja itd. koji mogu to nadomjestiti, koji mogu uskočiti, koji mogu pomoći tržištu rada da se amortizira ta potreba do trenutka do kada budemo imali i formalne obrazovne module za ta zanimanja ili za već neke druge vještine koje tržište rada od nas traži. I zbog toga sam i naglasio u svojoj raspravi da i dalje mislim da je Nacionalni kvalifikacijski okvir jako koristan alat upravo za to jer nam pomaže da koristimo i sve druge, sva druga neformalna obrazovanja koje naši građani stječu kako bi kako sam rekao mogli doskočiti brzim potrebama tržišta, s jedne strane, i s druge strane kako bi mogli također osnažiti recimo to tako određene struke ili potrebe nove potrebe koje se stvaraju kroz praksu određenih struka. Sad teško mi je to objasniti ovako govoreći općenito, ali u nekim strukama, u pravilu su to IT struke koje se toliko brzo mijenjaju da jednostavno nemoguće ih je pratiti nikakvim formalnim programima, dakle tome moramo doskočiti neformalnim sustavom obrazovanja i na druge načine, na druge načine, bilo da se struka sama organizira kroz različite seminare i sl., bilo da ljudi sami o tome uče. Imate čitav niz primjera gdje su ljudi samouki, dakle ljudi sa nekim osnovnim programerskim znanjem uzmu i nauče neki programski jezik, uzmu i nauče jedan dio posla koji trebaju raditi koji se traži na tržištu. Ja sam u tome laik ne mogu vam o tome govoriti stručno, ali kod programiranja aplikacija recimo imam prijatelja koji su se tako istakli na tržištu rada to je potpuno neformalno. Dakle, tržište rada čak od njih ni ne traži neke formalne kvalifikacije, traži od njih da znaju svoj posao. Dakle, kada preuzmi posao formiranje neke aplikacije da to znaju odraditi do kraja. Bilo bi jako dobro kad bi tako neformalno znanje onda mogli i kategorizirati odnosno i formalno priznati, to bi sigurno pomoglo i njima, a i samome tržištu i to je zapravo poanta toga kada govorim o neformalnom obrazovanju, o kvalifikacijskom okviru, cjeloživotnom učenju, a ovaj zakon kao zakon mislim kako sam rekao da je korak u pravom smjeru. Hvala.

rekli jednu bitnu stvar, napravili ste razliku između obrazovanja i cjeloživotnog učenja. Mi imamo ovdje Zakon o obrazovanju odraslih koji se provodi u pet razina, pet razina, to je važno da se kaže, a sve ostalo je cjeloživotno učenje. Znači čovjek od rođenja do smrti on bi trebao učiti, ali se samo na ovih pet razina može steći određena kvalifikacija za tržište rada. Hvala lijepa.

to je jedna druga stvar koja nije regulirana ovim zakon, što ne znači da možda nije prilika i za otvoriti neke teme i da nas predstavnici predlagatelja čuju sada ovdje, državni tajnik sa svojim suradnicama, možda i šira zainteresirana javnost da treba promišljati o tome, budući da je cijeli sustav obrazovanja bilo ono formalno-neformalno međusobno isprepleten. Ali da, kada govorimo o obrazovanju odraslih tu ste u pravu, dakle tu nemam što dodati jednostavno. **Reiner, Željko Hvala lijepa. Poštovani kolega, na temelju iskustava iz rasprave na Odboru za obrazovanje, znanost i kulturu ovo je jedan od rijetkih zakona koji je usvojen jednoglasno doista i u prvom i u drugom čitanju rasprava je bila vrlo konstruktivna i u tom smislu pozdravljam i vašu raspravu, osobito one dijelove gdje ste jasno razdvojili i objasnili razliku između cjeloživotnog obrazovanja, obrazovanja odraslih i gdje ste naglasili da je zapravo obrazovanje odraslih jedna moguća forma je li uključivanja odraslih u proces cjeloživotnog obrazovanja koji traje po meni otkad se čovjek rodi, pa dok ne završi svoj životni put. I jako je bitno dobro razjasniti i objasniti svima te različite forme učenja formalno i neformalno obrazovanje, informalno učenje itd. i jako je bitno objasniti sam zakon da se implicira na razine Hrvatskog kvalifikacijskog okvira od 1 do 5, dakle zadnja je 5. razina koja obuhvaća srednjoškolsko obrazovanje, učenje odnosno kroz formalno, neformalno, informalno dok sustav visokog obrazovanja nije obuhvaćen Zakonom o obrazovanju odraslih nego je obuhvaćen jednim drugim dakle temeljnim zakonom, a to je Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i to treba dodatno pojasniti čini mi se.

Ali kažem, ne čudi me jednoglasna podrška zakona jer kažem da je, mislim da je korak u pravom smjeru. Naravno niti jedan zakonski prijedlog nije savršen, ima sumnji ili rupa da tako kažem figurativno koje se trebaju još popuniti, ali to ne mijenja činjenicu da je ovo kvalitativni napredak od onoga što samo imali da neke stvari usustavljujemo, da uvodimo kontrolu kvalitete koja bi trebala osigurati minimalne uvjete odnosno minimalnu kvalitetu u svim programima, što je apsolutno dobro. Vidjet ćemo kako će se zakon primjenjivati, naravno posebno u sustavu obrazovanja …/Govornik se ne razumije/…sustav, sigurno će biti još izmjena i dopuna ne zbog toga možda što je ovaj prijedlog loš nego će se jednostavno, praksa će pokazati da neke stvari funkcioniraju bolje, neke lošije i to ćemo nadam se popravit. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sad će govoriti poštovana zastupnica Ivana Posavec Krivec, izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Ja sam jednako tako jedna od saborskih zastupnica koja će se pozitivno očitovati o ovom prijedlogu novog Zakona o obrazovanju odraslih. uvijek kada smo u prilici govoriti o bilo kojem obliku obrazovanja da trebamo o tome govoriti afirmativno i da je naša zapravo zajednička dužnost ukazivati na to da će se društvo razvijati, da će ići naprijed, da će biti progresivno samo onda kada upija nova znanja, kada mu je populacija što više obrazovana i kada možemo zapravo shvatiti sve one procese koji se događaju oko nas. I zato kada govorimo o obrazovanju odraslih onda moramo biti svjesni i nekih činjenica. Te činjenice su ovdje danas nekoliko puta već naglašene u hrvatskom parlamentu, ali mi smo opet ispod europskog prosjeka. I kada cijelo vrijeme u saboru govorimo o velikim sredstvima koja nam dolaze iz EU onda moramo znati da uvijek govorimo o kohezijskim fondovima, da govorimo o tome da mi kao članica EU trebamo trebamo i želimo uloviti prosjek sa razvijenim zemljama EU. A taj prosjek onda moramo loviti u svim segmentima društva. Nije dovoljno uloviti prosjek samo u gospodarstvu, nije ga dovoljno uloviti samo u nekim dijelovima, važno ga je uloviti u svim segmentima da bismo konačno konačno u jednom trenutku mogli biti ono što smatramo da jesmo, a to je prostor, prostor uistinu europske, europskog, I onda mene brine ta činjenica da je u Hrvatskoj prisutna niska razina sudjelovanja naših odraslih osoba u obrazovanju, znači oko 3 puta smo manji od europskog prosjeka. Kontingent naše radne snage je vrlo ograničen, to su pokazali svi, sve statistike, to su pokazali, to tržište rada jednostavno pokazuje, znači nama nedostaje radne snage, a istovremeno na burzi imamo ljude koji su i dalje nezaposleni zato što su oni u velikoj mjeri neadekvatni potrebama našega tržišta. Isti ti ljudi mogli bi steći nove, nove kvalifikacije ne samo kroz proces obrazovanja odraslih već i kroz neke druge programe. Mene zato danas zanima na koji način će se ova dobra priča koju ovaj zakon donosi, a to je priča o vaučerima zapravo uistinu implementirati u društvo, na koji način će ti vaučeri biti dostupni, po kojim kriterijima, ko će ih u konačnici implementirati i da li će oni biti plod suradnje i točnog usmjeravanja tamo gdje je tržište rada ukazalo za potrebu? Naime, ako mi već danas vidimo da imamo potrebu u zdravstvenom sustavu, da imamo potrebu u sustavu turizma, da li mi onda možemo na neki način predvidjeti određene mogućnosti ako vaučerima omogućimo upravo to obrazovanje da ti ljudi onda sutra i budu dio kontingenta naše radne snage da ne moramo uvoziti druge ljude iz drugih tržišta odnosno da taj vaučer završi na način da kroz njega osiguramo novo, novo radno mjesto, znači da ne potrošimo europska sredstva, da ih ne bacimo u vjetar, a da nam ljudi i dalje nakon određenog obrazovanja ostanu neadekvatni na tržištu, na tržištu rada. Mi smo društvo koje bi trebalo biti propulzivnije, društvo koje bi se trebalo, mali smo, koje bi se trebalo brže transformirati prema potrebama koje bi trebalo brže reagirati, to nam je pokazala prošla godina kada smo se svi skupa našli u Covid okolnostima i kada se je gospodarska scena trebala promijeniti. Imali smo dosta problema gdje ljudi radi nedostatka vještina i kompetencija nisu mogli dovoljno brzo reagirati, neke firme su propale, a kako je vlada reagirala, reagirala je helikopterskim sredstvima prema gospodarstvu i sačuvala radna mjesta. Kako ih je sačuvala vidjet ćemo u periodu koji je pred nama. Mnogi su se uspjeli preorganizirati steći nove kvalifikacije i promijeniti svoj proizvodni program.

bez obzira na ove napore da ćemo, da ne možemo pobjeći od činjenice da ćemo radnu snagu morati uvoziti. To se već i dešava. Dakle, za potrebe našeg tržišta, za rad u turizmu, za građevinarske radove uvozimo ljude iz BiH odnosno radnu snagu ih BiH, Srbije, Crne Gore, Makedonije. Mislim da se to sad već i proširilo i da smo ove bazene iscrpili da uvozimo i dalje. I za neka druga zanimanja za sve više njih nažalost. pravu ste kada kažete da trebamo biti što fleksibilniji, što brže moći odgovoriti nekim zahtjevima tržišta, omogućiti i našim ljudima da se prekvalificiraju ili steknu neke druge kvalifikacije ali bojim se kažem da to neće umanjiti zapravo potrebu za radnom snagom odnosno da će potreba za uvozom postojati i dalje. **Posavec Krivec, Ivana (Nezavisni)** Slažem se u potpunosti kolega Hajdukoviću. Evo jedan od primjera vam je obnova, obnova na koju mi već sada znamo da ne možemo odgovoriti radnom snagom, da nemamo dovoljan kontingent u građevinskom sektoru. Ja se jako brinem kad slušam ove najave o brzoj izgradnji i obnovi Banije, o velikom broju kuća koje će uslijediti nakon ovog javnog natječaja. Uistinu se pitam tko će to izgraditi, koje su to kapaciteti u Hrvatskoj tvornica suhe i montažne gradnje, svih onih majstora koji će obaviti te završne radove. mi više ne uvozimo samo radnu snagu sa našeg nekakvog susjedstva već i iz dalekih zemalja. Ali isto tako, istovremeno mi izvozimo radnu snagu. Naši ljudi odlaze ponovno trbuhom za kruhom u neke druge zemlje ne samo zato što je tamo bolja, bolja plaća nego zato što su njihove kvalifikacije tamo, tamo više cijenjene i oni tamo budu bolji, bolje cijenjeni radnici nego kod nas. Hvala. Poštovana kolegice Posavec Krivec mislim da ste dobro targetirali ovo pitanje na koji način će se, po kojim kriterijima usmjeravati vaučeri. Zato što sigurno je donošenje ovog ubrzala činjenica da nam na raspolaganju stoje značajna sredstva iz europskih fondova. da ovih 300 milijuna kuna koji nam stoje na raspolaganju za vaučere odnosno poticanje 30.000 korisnika za određene profesije ne bismo smjeli shvatiti kao dijeljenje novca nego pametno usmjeravanje novca. A to upozoravam upravo zbog toga što Hrvatska ima kroničan problem sa upravljanjem ljudskim potencijalima. Znači počevši od kreiranja obrazovnih politika, od lokalne razine gdje se u srednjim školama planiraju upisne politike na način da se čuva mir u zbornicama, a ne uzimaju se razvojni potencijali određene županije, do sveučilišta gdje mi gledamo godinama gdje recimo nemamo liječnike, gdje nam treba, gdje trebamo dodatno uložiti ali naprosto ne činimo po tom pitanju ništa nego dajemo svima po malo, a znamo da nam treba 15 godina i 600.000 kuna …/Upadica: Hvala./… da bismo dobili najmanje za specijalizacije …/Govornici govore Da, kolegice Glasovac i kad dođemo do tih specijaliziranih liječnika gdje oni završe? Nažalost završe na nekom, na nekom drugom tržištu. Dobro ste primijetili da je ovaj problem od lokalne zajednice nadalje svugdje prisutan i to je ono čega se ja zapravo u konačnici bojim. Naime, mi smo i sada imali na samoj, na samom zavodu za zapošljavanje velik broj nezaposlenih osoba kojima je bilo omogućavano neko dodatno školovanje, neke kvalifikacije itd., no većinom je to bilo onako nekoliko programa koji su bili ponuđeni svima i onda bi upravo ti nezaposleni ljudi prolazili kroz neke programe ali i dalje ostajali nezaposleni. Znači ti programi njih nisu vodili na tržište rada oni bi i dalje bili na tom zavodu za zapošljavanje i samo bi gomilali nekakva, nekakve kako da kažem diplomice koje su, znači one nisu osigurač da će ti ljudi sutra biti na tržištu rada i da će biti …/Upadica: Hvala./… ekonomski neovisni. Mislim da nam je to ovoga trena …/Govornici govore

da malo iskomentiramo to, taj postotak uključenosti odraslih u program obrazovanja odraslih kod nas i u Europi, rekli smo da je 3 puta, 3 puta smo lošiji od Europe i da imamo cilj do 2030. je li kroz nekih 10-tak godina da sustignemo Međutim, Europa će sigurno u tom periodu kako mi nju sustižemo ona će nam i dalje i dalje bježati, ali možda će nam ne znam pomoći da je u tome sustignemo. To što je razina iseljavanja je li veća pa će možda to utjecati na te postotke. I samo još jedan komentar, ovdje ova financijska sredstva koja su predviđena za ove programe iz državnog i proračuna jedinica lokalne samouprave mogu se upravo zbog toga zbog nedostatka radne snage koristiti i za državljane trećih zemalja koji su dakle stranici na stalnom boravku u RH. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolegice da, taj prosjek mi stalno lovimo, ali upravo ste dobro izrekli teško ćemo mi njega uloviti zato što više razvijene zemlje da imamo istu stopu rasta recimo gospodarskog će rast puno brža pa je tako onda i to u svakom segmentu, segmentu društva. To što ljudi iseljavaju imaju razloge teško ih mi možemo optuživati. Kada smo ulazili u EU uvijek smo svi zajedno govorili otvorit će nam se jedno veliko tržište. Tada su svi to gledali otvorit će nam se veliko tržište rada, ali nama se otvorilo i veliko tržište mogućnosti, tržište obrazovanja, dakle naši mladi ljudi danas mogu svoje školovanje završavati u nekim drugim zemljama, stjecati tamo kompetencije i ja vjerujem da se oni jednako tako tako vraćaju nama i zapravo ovdje razvijaju društvo. Bila bi naša zajednička zadaća da pokušamo razvijati i utjecati na to da se moramo učiti stalno, stalno iznova …/Upadica Reiner: Hvala./… i da to što smo stekli jedno formalno obrazovanje zapravo nije dovoljno. **Reiner, Željko Hvala lijepo. Poštovana kolegice. Kroz vašu raspravu stvorili ste niz tema, a jedna od tema je dakle i ono o čemu vrlo rado govorim, a to je između forme i sadržaja. Mi imamo zakon u zakonu svi govorimo afirmativno o tom zakonu i ne govorimo, govorimo da je dobar, da je korak naprijed, da je sve i onda govorimo o sadržaju. A sadržaj nam govori sljedeće, a to je da mi imamo užasan problem manjka radne snage. dve, tri godine kad sam rekla da mi imamo u tom trenutku manjak radne snage otprilike 70.000 ljudi mislila sam stvarno da sa pretjerala i govorim glupost. Pokazalo se da ne. Vi ste kroz svoju raspravu iskazali bojazan, tko će obnavljati prostor Banije odnosno Banovine, tko će to radit, gdje su te tvornice građevinskog materijala ko će u njima radit. I ono o čemu bi trebalo i što će sigurno biti u budućnosti dakle oni koji su došli iz trećih zemalja i tu i nemaju …/Upadica Reiner: Hvala./… kompetenciju da ćemo dio sredstava morat iskoristi i za obrazovanje njih. **Reiner, Željko Toga se ne trebamo bojati, to je jedan sasvim prirodan proces. Znači na ovom našem području postoje mogućnosti i postoje potencijali i dobro je da ih neko može prepoznati i dobro je da neko može doći ovdje i da nam može pomoći da se mi dalje razvijamo i da na neki način ispunjavamo onu funkciju koja ovdje je, ali je pri tom jako tužno da naša Vlada ne vidi koje mogućnosti trenutno ima, da ne stvori jednu viziju i da ne kaže da za Hrvatsku bi ovo mogao biti prioritet. Mi bismo sada mogli odrediti taj, taj i taj program iza tog i tog programa vaučerima obrazovati te i te ljude za tu i tu kvalifikaciju koji će onda biti zaposleni u nekoj novoj proizvodnoj industriji, da li je to IT, da li je to građevina, da li je to nekakva treća proizvodnja i oni će sutra donositi Hrvatskoj novu dodanu vrijednost. To bi ja voljela vidjeti kao neku novu formu koja će proizaći iz ovog zakona. Neka ovo bude okvir da stvorimo nove preduvjete za novu …/Upadica Reiner: Hvala./… „industrijalizaciju“ u Hrvatskoj. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će govori poštovana zastupnica Barbara Antolić Vupora. Izvolite.

Poštovani predsjedavajući, poštovani državni tajniče iz Varaždinske županije, poštovani prisutni. Dakle, naglasila sam to iz Varaždinske županije dakle možemo se doista podičiti time da u Varaždinu imamo primjer jednog dobrog funkcioniranja Pučkog učilišta gdje je niz ljudi steklo svoje dodatno obrazovanje i postalo zapošljivo i doprinijelo konkurentnosti same županije. Međutim, ono što nije dobro i zbog toga ispostavljam to je da na onim područjima, posebno u ruralnim dijelovima Hrvatske, ta ista usluga neće biti jednako dostupna. Dakle, ta dostupnost je možda ono što je nedostatak ovog sustava jer nisu sva pučka učilišta jednako kvalificirana, jednako dobra, a mislim da u tom dijelu mi ipak kao država moramo biti pravedni kako bi ravnomjerni razvoj Hrvatske putem obrazovanja, a to je temelj i početak mogao biti dostupan. Dakle, ta dostupnost je ono što mene u tom zakonu brine koji je inače vrlo teško razumljiv, moram priznati i … pogotovo onim koji će biti korisnici tih usluga. Korisnik koji će putem mikro kvalifikacije, a prema definiciji radnoj definiciji Europske komisije ta mikro kvalifikacija će biti prenosiva to je stjecanje znanje i vještine unutar i kasnije unutar kvalifikacije. Dakle, ta mikro kvalifikacija će donijeti do toga da će neko biti opravdan dobiti vaučer, a čuli smo iz prijašnjih izlaganja da je isto tako nejasno ko će i na koji način će zapravo dobiti vaučer. Vaučer će ispodijeljivati HZZ i neko drugo tijelo i to drugo tijelo, ne razumijem zašto ne bi bilo jasno definirano koje je to tijelo. Tako da proces će ići znači, će odrediti tko će biti taj koji će se moći dodatno obrazovati ili će biti radnik taj. To mi je nejasno, dakle voljela bih da to ljudi znaju i oni koji će biti radnici kod nekog poslodavca, a ne slažu se dobro s poslodavcem da isto tako budu u dobroj poziciji i mogu biti zapošljivi i steći dodatna svoja znanja i kod drugih poslodavaca koji će možda biti bolji za njih. Pozdravlja se naravno zakon, ne pozdravlja se što nema uporište u državnom proračunu. Pozdravlja se to što će se i dotaknuti i onog dijela ne samo obrazovanja unutar petog stupnja obrazovanja što je gospođa Bedeković istaknula krasno, međutim tiče se i visokoškolskog obrazovanja u dijelu gdje će se moći steći i znanje strane jezika. To je odlična stvar, dakle tiče se i tih stupnjeva obrazovanja i to se pozdravlja i dobro je došlo. Dakle, još jedanput pozdravljam ulogu tog zakona u svemu što Hrvatskoj treba, što treba popraviti, međutim samo obrazovanje i postojećih zanimanja i unutar školskog sustava ja ću vam reći da su unutar strukovnih zanimanja ono iz čega učenici uče, dakle udžbenici na takvoj niskoj razini modernog vremena koje danas postoji doista nešto što je katastrofalno. Čisto primjer, dakle zidari uče one materijale koji su se upotrebljavali prije 30.g., a to su mladi ljudi koji dolaze na tržište rada i ja se nadam da će to ovdje u pučkim učilištima odnosno ustanovama za učenje odnosno fizičkim učenicima koji će podučavati te nove vještine biti kompenzirano na taj način. Međutim, ne treba zanemariti i u onom dijelu postojećeg sustava obrazovanja da se i taj dio strukovnih zanimanja adekvatno i sa udžbenicima popravi. Hvala.

kroz ovaj zakon novi će se omogućiti jednaka dostupnost odnosno rasprostranjenost programa cjeloživotnog obrazovanja po cijeloj Hrvatskoj. Ne bih se tu možda s vama složila s vašim mišljenjem jer smatram da kad je riječ o dostupnosti programa i općenito o obrazovanju odraslih prije svega treba razmišljati o mreži programa, a ne mreži ustanova. Mi i sada u ovoj situaciji imamo 600 ustanova, preko 600 ustanova, preko 11 tisuća programa. Vi kad to pogledate nigdje ne stoji da ti programi nisu dostupni svim građanima RH, diljem, diljem naše domovine, 600 ustanova, 11 tisuća programa. Ono o čemu kroz zakon po meni trebamo razmišljati, to je kvaliteta programa

Dakle, kako će netko iz nekog, iz nekog udaljenijeg mjesta imati mogućnost gdje nema ni javnog prijevoza, nema novaca da kupi kartu, nema mogućnost doći do tog kraja gdje se de facto to obrazovanje je omogućeno, čisto radi te mreže, a neće se ta učilišta koja do sad nisu imali dovoljnu veliku kadrovsku odnosno sada novim zakonom im je omogućeno zapravo zapošljavanje nastavnika, ali nemaju dovoljan kapacitet da se jave uopće i da postanu sustav obrazovanja odraslih, dakle u tom dijelu sam htjela ispostaviti tu činjenicu da će njima sasvim sigurno biti otežano doć

Barbara, pa vi ste ovdje napomenuli tu vašu bojazan do koje bi moglo doći da korisnici nemaju jednaku dostupnost i jednaku mogućnost. da li ste u tom mislili isključivo samo na ovaj regionalni pristup i to da je nešto samo fizički udaljeno i da je do toga nemoguće doć ili ste mislili i na tu potrebu kvalitete ujednačenosti da na području cijele Hrvatske ti vaučeri budu na reći ću jednakopravno iskorišteni odnosno da se postigne upravo ta visoka kvaliteta ujednačenosti i kako bi ta kvalificiranost bila ujednačena i ona ponudila novu kompetenciju. Jer primjerice puno je žena koje su trenutno nezapošljive, a s druge strane puno je potreba u sustavu iz kojeg i vi dolazite i u kojem imate, imate saznanja socijalne, socijalne skrbi i brige o starijim i nemoćnim, kako tu postići ravnotežu da u svim dijelovima Hrvatske imamo jednaku kvalitetu da postignemo dovoljno kvalificiran kadar koji može odgovoriti na potrebe tržišta rada? Hvala lijepa. Dakle, vidite da cijelo jedno područje Hrvatske nema sustav pružanja smještaja starijih i nemoćnih. Dakle, to mogu iz svog reći, dakle i u tom dijelu gdje trebate njegovatelje nemate ih dovoljno i sasvim sigurno bi bilo potrebno da se na neki način i usmjerava preko drugih pokazatelja gdje je potreba ne samo prema potrebi poslodavca da je tamo potrebno više ljudi obrazovati iz pojedinog sustava kako bi ih stvorili dakle uvjete da ljudi imaju gdje smjestiti svoje starije i nemoćne, da imaju gdje staviti ljude u ili ili otvarati neka nova zanimanja preko poduzetničkih programa odnosno pokrenuti one, one obrte, one d.o.o. koji bi stvorili nova radna mjesta na područjima gdje toga nema. Zahvaljujem. Poštovana kolegice Antolić Vupora, pričali smo danas o tromosti sustava ovdje. Mene zanima vaše mišljenje, naime SDP-ova vlada je još 2015.g. izdala jedan dokument koji se zove „Preporuke za razvoj kvalitete sustava obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja u RH“. Prilikom izrade samog dokumenta i tih preporuka dakle prošlo se cijelom Hrvatskom, napravljene su lokalne tribine i radionice gdje su sudjelovali lokalni sudionici i gdje je upravo naveden taj problem nedostatka lokalnih partnerstva za razvoj programa koji će udovoljavati potrebama tržištima rada, ali već tada se dakle 2015.g. govorilo o potrebi novog zakonodavnog okvira, pa mene zanima vaše mišljenje zašto se čekalo 6.g. na donošenje zapravo

našeg gledanja na sustav obrazovanja gdje mi sa proaktivnom politikom ne djelujemo na način da stvaramo nove prilike nego reagiramo tek na to kada se otvore neki fondovi na koji ćemo naći onda odgovore i ponuditi im kvalitete kao bi povukli barem nešto od tih sredstava koje imamo na raspolaganju. Kreativnost, dakle. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sada će govoriti poštovana zastupnica Vesna Bedeković. Izvolite.

Hvala vam lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Dakle, uvažene kolegice i kolege puno toga smo evo do sada rekli o obrazovanju odraslih, držim da su sve rasprave bile konstruktivne i ono što smatram evo još u svom pojedinačnom izlaganju naglasiti činjenicu dakle da je potrebno osvijestiti važnost uključivanja obrazovanja odraslih u sustav. Potrebno je kao što je rečeno na početku ovaj složeni i fragmentirani sustav urediti. Potrebno ga je otvoriti novim izazovima zbog činjenice da zaista živimo u turbulentnom i izazovnom vremenu neizvjesne budućnosti, vremenu drugih karijera, vremenu potrebe prekvalifikacije, uske specijalizacije kako bi se ljudi prilagodili potrebama tržišta rada, a na kraju krajeva to je onda i bitno egzistencijalno pitanje građana RH i svakako ključ za uključivanje odraslih u cjeloživotno obrazovanje odnosno obrazovanje tijekom svojih, njihovih karijera je zapravo motivacija. Motivirati odrasle za uključivanje u cjeloživotno učenje, cjeloživotno obrazovanje kako bismo na neki način dosegli europske standarde. A evo imali smo prigodu čuti i da Hrvatska nažalost zaostaje po ovom pitanju 3 puta u odnosu na europski prosjek. I ono što je možda bitno imam potrebu naglasiti da za bavljenje, kvalitetno bavljenje obrazovanjem odraslih je potrebna struka. A struka koja se bavi obrazovanjem odraslih odnosno disciplina to je andragogija. Nismo puno govorili o andragogiji zato imam potrebu par riječi prozboriti. Dakle, zašto je bitno staviti naglasak na andragogiju kad je u pitanju obrazovanje odraslih? Prije svega zbog činjenice da stariji učenici odnosno odrasli ljudi imaju različita iskustva na koje temelje svoje učenje u kasnijim godinama koja su jako važna i dakle uče na drugačiji način nego što uče djeca u odgojno obrazovnom sustavu i naravno podsjetit ću da je negdje do početka 20. stoljeća jedini poznati termin koji se povezivao s učenjem bio pedagogija dok se andragogija kao znanstvena disciplina počinje javljati negdje 50-tih godina prošlog stoljeća i naravno počinje se koristiti kao termin za učenje o tome na koji način uče odrasli. I svakako stavljam naglasak na činjenicu da ustanove za obrazovanje odraslih trebaju prije svega voditi andragoški voditelji i ravnatelji koji su andragoški dodatno obrazovani i nastavnici koji su osposobljeni za rad sa odraslima. Dakle, ova 3 profila, tri struke, znači nastavnici, ravnatelji i andragoški voditelji koji imaju adekvatnu andragošku izobrazbu. E sad kakvo je stanje u Hrvatskoj s andragozima i nastavnicima koji rade u području obrazovanja odraslih. Dakle, tu bi možda valjalo napraviti neke analize. Ono što možemo vidjeti, žao mi je što kolege Troskota nema on je govorio o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru i o tome da ne postoji upisa u registar, ja se ne slažem s njim. Pregledala sam Hrvatski kvalifikacijski okvir i vi u Registru HKO-a imate upisana zanimanja, zanimanja, standard zanimanja andragoga i standard zanimanja nastavnika u obrazovanju odraslih. Zanimanje andragoga u kvalifikacijski okvir unijeto je 2019. godine sa 10 skupova kompetencije i 8 ključnih poslova upisanih, a zanimanje nastavnika u obrazovanju odraslih u HKO-u je unijeto neki dan, 17.11. ove godine sa pripadajućih 7 skupova kompetencija, 8 ključnih poslova. Dakle, mi u Hrvatskoj trenutno imamo dakle definiran standard zanimanja i andragoga i nastavnika u obrazovanju odraslih pri čemu bi nastavnici trebali izvoditi nastavu, andragozi biti voditelji ustanova, andragoški voditelji itd. Ovaj upis samo ću podsjetiti, napomenuti u Registar HKO-a za to je zaslužan Filozofski fakultet u Splitu koji je tijekom 4 godine radio jedan veliki projekt financiran iz ISF-a. Tako da podlogu imamo, međutim ono što važno napomenuti za praksu i za budućnost i na tome staviti naglasak, dakle mi standard zanimanja imamo, međutim ono što nemamo, nemamo još uvijek omogućeno studiranje za profesiju nastavnika u obrazovanja odraslih za profesiju andragoga. Tu ja vidim šansu i prostor za fakultete i visoka učilišta za otvaranje specijalističkih studija, za otvaranje poslijediplomskim …/Upadica: Vrijeme./… studija u području andragogije. Hvala vam lijepa, ispričavam se. Hvala potpredsjedniče. Poštovana kolegice Bedeković, dolazimo iz različitih dijelova RH i složit ćemo se da je RH zemlja s naglašenim regionalnim razlikama na svim područjima pa tako i kod cjeloživotnog učenja. Osvrnut ću se na nešto što ste spomenuli u svojoj prethodnoj replici da se kada govorimo o dostupnosti kako prostornoj tako i o dostupnosti obrazovnih programa. Često se susrećemo sa situacijom evo kod mene u Ličko-senjskoj županiji da imamo slabo razvijenu mrežu ustanova ali i dostupnih programa. Ono što ima ponavlja se duži niz godina, rijetko se uvode neki novi programe koji bi pratili stanje na tržištu rada. I na svima nama je da pomognemo i motiviramo postojeće ali i nove ustanove da se okrenu kreiranju programa koji trebaju na tržištu rada, a ne kao što se često događa da se obrazovni kreiraju, programi kreiraju prema mogućnostima (HDZ)** Odgovor. **Bedeković, Vesna (HDZ)** Hvala vam lijepa. Kolegice apsolutno se slažem s vama zato sam i rekla, dakle opet naglašavam mi trenutno u Hrvatskoj u sustavu imamo preko 600 ustanova i 11.000 programa. Znate vi šta znači 11.000 programa? Od kojih je dio uz dužno poštovanje dakle ima vjerojatno, ima, ne vjerojatno nego sigurno sjajnih programa prilagođenih potrebama tržišta rada i trenutnom momentu u kom živim, međutim, živimo, međutim ima velik broj programa obrazovanja odraslih koji su metodični nesuvisli i loši i koji su totalno zastarjeli i nisu usklađeni s potreba tržišta rada. Dakle, ono na što bismo trebali staviti naglasak ja ponovno ponavljam, na mrežu kvalitetnih programa obrazovanja odraslih. Institucije imamo, koliko su one ravnomjerno raspoređene po RH ja u ovom trenutku nemam analizu ne mogu reći, ali ih imamo 600, ali ono što ovim zakonom predviđamo, to su vaučeri. Tako da će našem korisniku biti u neku ruku manje važno gdje će ići na program osposobljavanja …/Upadica: Vrijeme./… nego kakav će on biti jer će dobiti

da li vi mislite da mi imamo dovoljno obrazovanih ljudi koji mogu biti voditelji tih ustanova, da li se u okviru studija pedagogije s obzirom da ste, dolazite iz visokog obrazovanja mogli steći određene kompetencije. I broj dva vršimo dovoljno promidžbu da bismo privukli ljude bez kvalifikacije da se obrazuju u specijalističkim ustanovama da bi mogli biti konkurentni na tržištu rada

i zahvaljujem vam na njima. Dakle, što se tiče mogućnosti i dostatnosti hajde da tako kažemo trenutnog formalnog obrazovanja u području andragogije dobro ste spomenuli, dakle trenutno se po mojim saznanjima na sveučilišnim studijima pedagogije na različitim fakultetima odnosno sveučilištima u Hrvatskoj dakle slušaju, koji se zove andragogija. Dakle, u okviru cijelog studijskog programa koji traje 5 godina. Ako želimo govoriti o ozbiljnom obrazovanju odraslih onda na tome moramo jače poraditi. Zato sam rekla ovo je sad prigoda visokim učilištima, sveučilištima za promišljanje specijalističkih studijskih programa koji će imati naglasak na andragoško osposobljavanje jer opet naglašavam mi imamo standard zanimanja. Andragog i nastavnik u sustavu

mislim da ih vašeg rasprave se možemo složit da dosadašnji zakon sigurno nije bio na razini današnjih potreba koje jesu. Obrazovanje svakako treba pratit naravno i tržište rada i važna je ta međuresorna suradnja o kojoj smo govorili pogotovo ministarstva zaduženo za resor rada i obrazovanja i kratko da se dotaknemo i ovih vaučera. Smatram dobrim iskorakom. iskorakom. Međutim, da vaučeri budu učinkoviti trebamo provesti dobru kampanju i spomenuli ste i motivaciju budućih ljudi koji će se cjeloživotno, odraslih ljudi koji će se obrazovati pa me zanima osim ustanova koje će to provoditi jesu li to, a rekli ste da jesu evo u odgovorima i kvalitetniji programi namijenjeni tržištu rada, možda digitalne, zelene tehnologije koje nam slijede jer sve više ljudi se u stvari i usmjerava na to npr. pametna inteligencija itd.

moje rasprave. Dakle, obrazovanje odraslih, mogućnost prekvalifikacija, stjecanja dodatnih kvalifikacija je jako važno egzistencijalno pitanje. Mi se suočavamo s činjenicom da nam ljudi odlaze na rad u inozemstvo, dakle da ostaju prazna radna mjesta za koja trebamo dodatne kompetencije uske specijalizacije itd. i u tom smislu znači je uključivanje odraslih u cjeloživotno obrazovanje kao proces putem obrazovanja odraslih, stjecanja dodatnih kompetencija zapravo vrlo, vrlo bitno za popunjavanje rupa u našem tržištu rada, a za to je potrebna izuzetno bitna motivacija. Između ostalog i kroz vaučere, ali i kroz neke druge javne kampanje.

ljudi koji bi zapravo kvalificirano trebali obrazovati odrasle, kojima je to struka. Mislim da u Hrvatskom možda i premalo je u općoj kulturi znanja o tome da obrazovati odraslu osobu nije isto što i obrazovati ljude u redovitom obrazovnom procesu. Najteže u tom svemu po mom mišljenju je vratiti čovjeka u sustav obrazovanja, doći do one faze kada će i sama osoba kojoj je ta kvalifikacija potrebna prelomiti sama sa sobom i naći se u spoznaji ja to mogu, ja to želim, meni je to potrebno, to će mi omogućiti bolju kvalitetu života i za mene i za moju obitelj sutra. Ali oni kada se vraćaju u obrazovni sustav ne samo da su stariji, ne samo da im je teže nego njima i neke osnovne kvalifikacije nedostaju da bi mogli taj obrazovni sustav pratiti. Koliko nam je potrebna prilagodba …/Upadica: Vrijeme./… Hvala vam lijepo. Poštovana kolegice zahvaljujem vam na ovom pitanju. Da ovo je jako, jako važna tema i zato sam otvorila pitanje andragogije na kraju krajeva kao jedne mlade znanstvene discipline koja se je u okviru sistematske pedagogije počela razvijati teko 50-tih godina prošlog stoljeća, a to vam je ako malo zbrojite tek prije 70 godina. Da bi vam se razvila jedna znanstvena disciplina sa vlastitom metodologijom, pristupom, predmetom istraživanja potrebno je određeno vrijeme tek smo na 70 godina razvoja andragogije i vrijeme će pokazati u kome smjeru će ići. Slažem se ustvari drago mi je što ste se i vi složili da je dakle andragogija kao disciplini i struci i kadru u području andragogije potrebno posvetiti dodatnu pozornost. Nemamo dovoljno andragoga, smatram da jedan kolegij u okviru studija pedagogije nije dovoljan da bismo bili andragozi. A evo više o načinu na koji uče odrasli, o važnosti andragogije postoji jedna lijepa sjajna monografija Filozofskog fakulteta u Splitu zove se „Povratak u budućnost“, dakle …/Upadica Sanader: Vrijeme./… koja promišlja i opisuje rezultate ovog istraživanja. **Sanader, Ante (HDZ)** Sljedeća rasprava poštovana zastupnica Sanja RAdolović.

Zahvaljujem. Poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovani državni tajniče sa suradnicima, poštovani kolegice i kolege zastupnici. Danas je pred nama dakle drugo čitanje Prijedloga zakona o obrazovanju odraslih, podsjetit ću da prvi zakonski okvir u tom području smo dobili daleke 2007.g. izglasavanjem Zakona o obrazovanju odraslih, a dakle to se nastavljalo na donesenu Strategiju obrazovanja odraslih u studenom 2004.g. Trebalo je proći puno godina, desetljeće i nešto više da bi napokon pred nama bio novi okvir politike za obrazovanje odraslih i cjeloživotno učenje koji je možemo reći svi skupa danas poprilično zastario. Ono što nas svih ovdje muči koliko sam čula u raspravi, naravno da je nisko sudjelovanje odraslih u obrazovanju jer prema podacima Eurostata samo 3,5% odraslih u Hrvatskoj sudjeluje u nekom od obrazovanih programa dok je sam prosjek EU 11,1% prema najnovije dostupnim podacima. Međutim, ono što još više zabrinjava vezano za samu statistiku i podatke svakako je to što u cjeloživotnom zapravo obrazovanju i obrazovanju odraslih najviše sudjeluju visokoobrazovani 7,5%, zabrinjava činjenica da svega 0,5% osoba bez osnovne škole sudjeluju u obrazovanju odraslih, a svi ćemo se složiti da je to zapravo skupina kojoj je najviše potrebno obrazovanje odraslih i cjeloživotno učenje. Još jedan podatak zabrinjava prema podacima i istraživanju koje je provela sama Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, a to je zapravo velika disproporcija mogućnosti sudjelovanja u cjeloživotnom učenju prema vrstama obrazovanja i učenja s obzirom na stupanj urbanizacije. Danas u Hrvatskoj ispitanici gusto naseljenih područja koji su sudjelovali u navedenom istraživanju u većoj mjeri sudjeluju u cjeloživotnom učenju nego ispitanici srednje i rijetko naseljenih područja. Tome možemo svjedočiti da je rezultat toga naravno postojanje većeg broja ustanova koje pružaju usluge obrazovanja, veći broj tečaja, seminara, veći broj radionica, veća mogućnost privatnih poduka, centara za učenje i naravno veći broj škola samih stranih jezika. Ono što mene posebno muči, a o tome sam govorila i u svojoj replici jest da smo još 2015.g. donijeli preporuke za razvoj kvalitete sustava obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja u RH, a još a još smo 2014.g. Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije koji je donio i sam HS definirali obrazovanje odraslih kao sastavni dio cjelovitog sustava odgoja i obrazovanja temeljenog na konceptu cjeloživotnog učenja. Međutim, moralo je proć 6, 7 godina da bi danas tek pred nama bio novi okvir politike za obrazovanje odraslih. Ono što osobno smatram je da je u našoj državi potreban dugogodišnji strateški sporazum u svim segmentima obrazovanja od primarnog, sekundarnog, tercijarnog, predškolskog pa do ovog obrazovanja odraslih i cjeloživotnih učenja, a ne da se politike mijenjaju kako se smjenjuje vlast. Pričali smo danas ovdje o iskustvima dobre prakse iz Skandinavskih zemalja, pa da, oni su upravo uspješni upravo zbog toga što tamo postoje strateški sporazumi koji traju 20 godina, posebice u pitanju obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi i nije bitno tko je na vlasti, to niti ne bi trebalo biti bitno. Ono što bih još danas htjela naglasiti to je svakako su komentari struke, budući da su mi se obratili nekoliko pučkih učilišta iz područja Istarske županije i učilišta uključenih u rad zajednice za cjeloživotno učenje pri HGK, dakle ponavljam to su zajednički komentari i onih učilišta koji su financirani dijelom iz lokalnih, dakle gradskih i županijskih proračuna, ali i oni koji djeluju na tržištu. Njih posebno zabrinjava čl. 17. za kojeg kažu da je vrlo širok i nejasan to je članak koji se odnosi na financiranje putem vaučera i kao takav kažu da daje mogućnost raznolikog i širokog tumačenja. Također naglašavaju da su renomirana učilišta podržavala donošenje strožeg zakona, zakona koji definira uvjete osnivanja i donosi točna pravila igre. Do sada smo imali situaciju da je skoro od svih pravnih oblika za pružanje usluga obrazovanja najlakše bilo osnovati ustanovu. Iz navedenih učilišta naglašavaju da su se zalagali da ne mogu svi raditi sve i da mora zakon jasno stati na stranu struke, definirati tko se smije baviti obrazovanjem i kakve uvjete za to mora imati. Zahvaljujem. Imamo nekoliko replika, prva je poštovana zastupnica Anita Pocrnić Radošević. **Pocrnić-Radošević, Anita (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Poštovana kolegice. Osvrnut ću se na nešto što ste spomenuli u jednoj od prethodnih replika i drago mi je da ste to spomenuli, a to su preporuke za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja koje radi HZZ i u kojima su navedena i deficitarna zanimanja. I pitate se da li ih itko i koristi. Pa ja se isto to pitam pošto sam dugi niz godina kao djelatnica Zavoda za zapošljavanje sudjelovala u izradi istih i znam koliko su usmjerene, koliko su detaljni, čak na razini gradova i općina. Tako da zaista svi imaju priliku pogledati ih i na temelju njih stvarati obrazovanu politiku u svojim krajevima. I sad pitam se da li je odgovornost i na obrazovnim ustanovama, školama, jedinicama lokalne samouprave i regionalne uprave koji često obrazovne programe kreiraju prema nekim vlastitim kapacitetima kako materijalnim tako i ljudskim i na taj način se stvara još veći srazmjer, nesrazmjer ponude i potražnje na, na tržištu rada. Sanja (SDP)** Ja zahvaljujem na ovom pitanju. Da, složit ću se sa kolegom Hajdukovićem, ovo su danas kruške i jabuke, al otvorili smo tu temu. Pa mislim zapravo da je ključan problem tu osiguravanje kvalitete u samom području visokog obrazovanja i nama je nužno potrebna izmjena samog zakona u tom smjeru. Ponavljam, ne znam jedino kako će se riješit pitanje ustavne kategorije autonomije sveučilišta budući da kad god se pokušavalo prisiliti visokoobrazovne institucije da poštuju izdane preporuke za obrazovnu upisnu politiku HZZ-a sva sveučilišta sva sveučilišta su se pozivala na autonomiju i to je pitanje koje se zaista mora pravno zakonski riješiti i tu dakle bi svi skupa trebali raditi na iznalaženju rješenja te problematike. Naravno tu participativni akteri moraju biti jedinice lokalne, posebice regionalne koje u svojim strategijama moraju jasno

Hvala lijepa. Kolegice Radolović, nisam znala čak ni sama ovaj podatak da od 3,5% osoba uključenih u obrazovanje kojeg tretiramo kao odrasle ih je jedna velika većina visokoobrazovanih, a 0,5% osoba koje zapravo nemaju završenu ni osnovnu školu. Al utoliko više, to onda potvrđuje i onaj jedan moj dio same rasprave i negodovanja zbog odbijanja amandmana u kome se, se tražila upravo snažnija financijska pomoć Ministarstva znanosti i obrazovanja koje u načelu izdvaja odnosno financira programe osnovnog obrazovanja zato jer je to nešto ključno, to je onaj elementarni dio. I sad ono što mene još zanima, osim te dodatne financijske podrške, koji su to načini na koje mi možemo ljude zapravo osvijestiti da postoje programi onog temeljnog opismenjavanja kako mogu do njih doći i kako da ih učinimo nekako dostupnim građanima koji možda ni ne znaju gdje to mogu pohađati i koji su uvjeti da bi se priključili. (SDP)** Hvala na ovom pitanju. Da, to je veliki problem, al ono što nisam još stigla reći da je od tih 0,5% čak 90% njih izjavilo da je njihov osnovni problem čak nije niti dostupnost programa, da znaju da za njih postoji nego im je problem cijena i tu dakle dolazimo do ključnog problema. Nekakav napredak mali se dogodio kada su se financirali ti programi iz Europskog socijalnog fonda dakle darovnicama iz europskih fondova. Međutim moramo biti svjesni, sami ste rekli tu je odbijeno niz amandmana, kvalitetnih amandmana iz opozicijskih klupa, mislim da se to nije tako trebalo napraviti jer ponavljam, ti sami sudionici istraživanja su rekli dakle da im nije niti problem dostupnost veći im je problem cijena i to je ključni i osnovni problem što se tiče samih pohađanja programa obrazovanja odraslih i jednostavno da počne bit veća zastupljenost pohađanja istih. Slijedeća replika poštovana zastupnica Anka Mrak-Taritaš. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo. Poštovana kolegice, otvorili ste niz tema, ali jedna od tema koja je posebno zanimljiva je taj kontinuitet da nama po 3-4.g. da nama po 3-4.g. od trenutka kad zapravo imamo svijest da nešto treba napravit do trenutka dok imamo zakon, pa onda se tu i mijenjaju neke opcije, pa onda treba određeno vrijeme da jedna opcija koja je naslijedila drugu shvati da je nešto što je i ostavljeno dobro. Mislim da se taj kontinuitet iza jedne vlasti kad dolazi druga vidi u svim porama, ali ono što se vidi vidi se i u ovom obrazovanju. Obrazovanje odraslih vidite da mi tu svi bez obzira kako je se zalažemo i sve ostalo. Prema tome, meni se čini da to sve zajedno ide sporo, čini mi se da vrijeme i promjene koje jesu idu puno puno brže nego što smo mi spremni to pratiti i onda ne čudi da je Hrvatska kad je riječ o tom segmentu zaista na dnu kad gledamo ostale zemlje EU. Hvala vam na ovom komentaru i pitanju. Pa da, možemo svjedočiti tom diskontinuitetu ne samo u području obrazovanja odraslih i sami ste rekli sjećate se samo kurikularne reforme koja je dobila zeleno svjetlo Europske komisije, pohvaljena je od strane Europske komisije kao zapravo najbolja obrazovna reforma na području EU koju će provesti neka zemlja članica, međutim jednim potezom pera ona je obrisana. I ja o tome govorim, dakle mi smo se sveli po pitanju obrazovanja na problematiku da li će vjeronauk biti u školama ili neće. Mislim da to nije tema, da se nekakav kompromis oko svega mora napraviti i ponavljam, u svim segmentima, vrstama i razinama obrazovanja Hrvatska bi trebala imati strateški sporazum, ne na 4.g. već na 20.g. kao što imaju skandinavske zemlje i to je jedini put ka uspjehu bilo šta se tiče obrazovanja odraslih, bilo predškolskog odgoja kojeg ćemo kasnije malo raspravljat, bilo pitanja visokog obrazovanja. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedeća rasprava poštovani zastupnik Erik Fabijanić.

Pamet u glavu iz kojeg razloga? Zato što u nekim stvarima smo prenormirani, a ono što nam treba ne znamo ni, ne znamo Ja ću i sa jednim, a ako stignem i na malo više konkretnih primjera. Bojim se nažalost da i uvođenje vaučara ovakvo kakvo je da se neće pretvoriti de facto u tvornicu pranja novca, kao i sve vrste dotacija. I uopće me ne zabrinjava to što će vaučar završiti kod radnika koji traži posao koji je na birou zato da bi se prekvalificirao u keramičara i nije mi čak ni bitno dal će on poslije ić radit u Austriju ako ima prebivalište u Hrvatskoj jer ako ima prebivalište u Hrvatskoj, dakle mi govorimo o sustavu i mi smo dio EU, to je jedna država i jedno tržište rada samo što mnogima ta konjuktura mnogima nažalost još nije ušla u glavu, a kamoli pamet pa ne shvaća isto tako da dakle zadržavajući pritom prebivalište ovdje ionako će morati plati razliku od poreza na dohodak RH. To ne zna ni onaj tko ide tamo raditi. Tako da hoću reći i novac koji je utrošen će se vratiti pod uvjetom da je riječ o keramičaru. Ali imamo jedan drugi teatar apsurda. Mi govorimo o recovery planu dakle o planu oporavka, otpornosti itd., imat ćemo brdo europskih projekata traži se brdo natječaja ljudi koji se razumiju u europske projekte. Da li EU kod dodjeljivanja novca RH traži, traži kvalifikaciju da te projekte mora voditi netko tko je certificirani voditelj europskih projekata? Ne. još jedna stvar. Ako govorimo baš o europskim projektima kako možeš uopće biti kvalificiran za voditelja europskog projekta? Jedno su programi obnove i energetska učinkovitost, to je jedna vrsta vrlo specijalizirana kad govorimo europskim projektima. A druga je stvar recimo i dobivanje i provedbu novaca za ovaj zakon o kojemu mi danas govorimo. Sasvim druga priča, sasvim druga priča, pa vam se može dogoditi i po potrebi konkretna imena i prezimena da ljudi koji su preko Erasmus placementa iz ove države otišli raditi u agencijama Europske komisije ne može radit u, ne može radit u, na europskim projektima zašto jer nije voditelj, a prije toga mora otići u jednu privatnu instituciju de facto to kupiti za 9 do 12 tisuća kuna. To je naša realnost. Zato kažem pamet u glavu. I onda se ljudi kamo odu odvodit te projekte u druge države jer hvala Bogu riječ je o mladim školovanim ljudima koji znaju više od 3 jezika. To je ono što se nama događa gospodo. Ovdje nije pitanje samo keramičara. Na keramičaru ćemo najmanje izgubiti, mislim svaka čast keramičarima, dapače i volio bi da ostanu ovdje ali to neće ovisit o tome da li će dobit vaučer ili ne nego će ovisit o cijeni rada o čemu sam ja mislim u ovom saboru više puta govorio. A sada prelazim na Hrvatski kvalifikacijski okvir jer ja ali vezano cjeloživotno učenje de facto morat ću se školovati za to kako da nađem na web stranicama Hrvatskom kvalifikacijskog okvira ono koja su katalog odnosno što su znanja, vještine i sposobnosti kada netko stekne, stekne ovaj kvalifikaciju voditelja tako da recimo ako sam ja poslodavac, stavim natječaj, zakon me obvezuje da moram imat voditelja, voditelja europskog projekta pa da vidim šta taj čovjek zna. I ako ja idem to tražit na web stranicama šta taj čovjek zna, šta je naučio od pojedine institucije ja to ne znam jer ja to ne mogu naći u Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, to ne znači da ne postoji, ali ga ja ne mogu naći na službenim web stranicama. Zašto? Ja ne kažem da je ovaj, ali činjenica je da isto imao IT stručnjake ali ti IT stručnjaci očito da ne rade user-friendly, Di je naša realnost, pa mi na web stranicama općenito nemamo dostupnost informacija nego ih imamo samo zato da bi ih imali. Ako ćemo se bavit …/nerazumljivo/… onda ovakav zakon ok govorit ćemo reformirali smo nešto, suštinski dal smo nešto napravili za ovu državu, nismo. Slijedi završna rasprava u ime Kluba zastupnika HDZ-a, poštovani zastupnik Rade Šimičević. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče sa suradnicima, evo mi se, mi volimo reći onu krilaticu znanje je moć, međutim kad pogledamo ovdje u saboru onda se to ne bi baš moglo reći za nas zastupnike i čak i posumnjati u tu izreku koju su rekli davno prije pametni ljudi. Konačni prijedlog Zakona o obrazovanju odraslih samo bih htio reći prije da pravimo razliku između cjeloživotnog učenja i obrazovanja odraslih. Dakle, kroz obrazovanje odraslih mi stječemo određenu kvalifikaciju u okviru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira od razine 1 do 5, znači od osnovnog obrazovanja Hrvatskog klasifikacijskog okvira standardi kvalifikacija predlagat će se sukladno propisima koji su regulirani koji su regulirani HKO-om. Agencija za strukovno obrazovanje odraslih donosit će stručna mišljenja o usklađenosti programa sa standardima kvalifikacija, a rješenje o izvođenju programa donijet će nadležni ministar za obrazovanje. Također ustanove koje će biti dužne programe obrazovanja vrednovanja kontinuirano usklađivati sa standardom kvalifikacija iz Registra HKO-a čime će se u potpunosti čime će se u potpunosti promijeniti dosadašnja praksa provođenja zastarjelih programa. Osiguranje sustava kvalitete ustanova za obrazovanje odraslih obuhvaća unutarnju, unutarnje i vanjsko vrednovanje. Unutarnji sustav kvaliteta osigurat će sama ustanova, a vanjsko vrednovanje ustanove provodit će Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih na temelju godišnjeg plana ili na zahtjev ustanove ili ako za to postoje opravdani razlozi. Ustanova koja bude 2 puta uzastopno ocijenjena nezadovoljavajućom razinom kvalitete ministarstvo će trajno zabraniti izvođenje odobrenih programa. Mi u RH imamo više od 600 ustanova koje su registrirane za obrazovanje odraslih i provode više od 11.000 obrazovnih programa dakle onaj tko želi ima ponudu i može steći određenu kvalifikaciju. Ne postoji definiran sustav osiguranja kvalitete kojim bi se osiguralo kvalitetno i učinkovito obrazovanje usmjereno na potrebe pojedinca i tržište rada. Obzirom da mnogo ustanova provodi iznimno veliki broj programa iz različitih sektora osim kadrovski upitne su neki put i materijalni uvjeti za izvođenje nastave. Jedan od ciljeva koja RH treba ostvariti u nadolazećem razdoblju jest poticati, a samim tim i povećati broj odraslih koji sudjeluju u cjeloživotnom učenju naročito osoba s nižom obrazovnom razinom. Nacionalna razvojna strategija RH do 2030.g. ima cilj postići stopu od 10,8% koliko je trenutno u EU, a mi nažalost u Hrvatskoj smo ispod toga, mi smo na razini od 3,5% 3,5% stanovništva koje se cjeloživotno obrazuje. Jedno od najznačajnijih promjena je uvođenje financiranja cjeloživotnog obrazovanja i obrazovanja odraslih putem vaučera i to za one programe koji su usklađeni s potrebama gospodarstva. Predviđeno je 300 milijuna kuna i sudjelovanje 30.000 korisnika do 2026., nadam se da ćemo to znati i moći iskoristiti. Najviše novca koji može dobiti pojedinac u okviru vaučera je 10.000 kuna. Evo imamo perspektive, imamo mogućnosti želim sve naše građanke i građane da se uključe u obrazovanje, da steknu određene kvalifikacije odnosno prekvalifikacije da bi mogli konkurirati na tržištu rada. Klub HDZ-a podržat će ovaj zakon. Hvala lijepo. Završna rasprava u ime Kluba zastupnika SDP-a poštovana zastupnica Sanja RAdolović. Zahvaljujem još jednom poštovani potpredsjedniče HS-a. Kao što smo i u uvodnom obrazloženju u iznosenju stajališta kluba rekli da ćemo podržati ovaj zakon to ću ja završno ovdje utvrditi. Zašto ćemo podržati ovaj prijedlog zakona? Pa zato što smatramo da je okvir politike za obrazovanje odraslih i cjeloživotno učenje izuzetno zastario nastavno na zakon koji je donesen daleke 2007.g. Međutim, smatramo iako se ovim prijedlogom zakona donekle uvodi red u kaotičan sustav obrazovanja odraslih da bi još sam prijedlog zakona trebalo doraditi na što smo upozoravali na sjednicama samog saborskog Odbora za obrazovanje, a to je vidljivo sve i iz rezultata provedenog javnog savjetovanja. Ono što je posebno zabrinjavajuće u cijelom sustavu obrazovanja odraslih je svakako to što zapravo je sustav obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja financiran najvećim dijelom od strane samih polaznika. Uz njih rjeđe programe financiraju poslodavci državna i lokalna samouprava, a državno financiranje provodilo se najviše na temelju natječaja iz Europskog socijalnog fonda. Međutim, svjesni smo svi zapravo da to nije na nekakvim da tako kažem čvrstim nogama i da uvelike ovisimo onda o sredstvima EU. Ponovit ću još jednom da prema istraživanju koje je provedeno za Agenciju za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, upravo su cijene obrazovnih programa obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja razlog za nesudjelovanje u obrazovanju odraslih, a najviše brine to što zapravo samo 0,5% osoba bez osnovne škole sudjeluje u obrazovanju odraslih. To je jedan jako poražavajući podatak i mislim da svi skupa moramo poraditi da se to čim prije izmijeni. Također brine i što se razlikuje sudjelovanje u cjeloživotnom učenju ovisno o vrstama obrazovanja i učenja s obzirom na stupanj sam urbanizacije. Naravno dakle oni koji žive u gusto naseljenim područjima imaju veću dostupnost sudjelovanja u cjeloživotnom učenju i obrazovanju odraslih nego ispitanici srednje i rijetko naseljenih područja, što se također mora promijeniti. Podsjetit ću još i na ono što struka smatra i dalje spornim u samom zakonu, to su posebice čl. 19. i čl. 17. Čl. 19. govori o pokretanju i vođenju kaznenog postupka za neke od kaznenog djela iz stavaka 1. i 2. ovog članka čime se zapravo

ovakva odredba dodatno opterećuje rad ustanove jer izbivanje radnika u dužem vremenu dok traje sudski proces onemogućuje normalan radni proces te vrlo vjerojatno traži od ustanove dodatni angažman u smislu dodatnog zapošljavanja. U ustanovama osnovanima od strane jedinica lokalne samouprave ovakav tretman kažu pak da pogoduje tzv. uhljebima i zapravo neradnicima kojima tromost pravosuđa ide na ruku. Na ovaj način naravno dodatno se troši novac poreznih obveznika, a nitko ne može garantirati u kojem trenutku će dotična osoba biti proglašena krivom ili nevinom. To je zapravo jedna manjkavost koju je velik broj i prilikom javnog savjetovanja, a i u komentarima kojima sam tražila od ustanova na području Istarske županije dobila. I još dakle čl. 17. na koji je zapravo pristiglo i najveći broj primjedaba u javnom savjetovanju, a koji se odnosi na financiranje vaučera kaže se da je taj članak vrlo širok i nejasan i kao takav daje mogućnost raznolikog i širokog tumačenja. Ono što struka kaže jest da bi zakon trebao stati na stranu struke, definirati tko se smije baviti obrazovanjem i naravno kakve uvjete za to mora imati na način da se dovede reda i podigne kvalitetu programa koji se nude na tržištu. Ono što je posebno pri tom važno moramo smanjiti jaz između traženih vještina i kompetencija na tržištu rada i školskih programa. Danas smo o tome najviše vodili raspravu, mislim da smo donijeli nekakve dobre konstruktivne zaključke i da se zapravo svi slažemo da se obrazovne upisne politike, u primarnom, sekundarnom, tercijarnom obrazovanju, u obrazovanju odraslih, cjeloživotnom učenju moraju prilagoditi tržištima rada jer ovako ćemo i financirati novcima iz EU nešto što nam zapravo nije ni potrebno. I reći ću dakle da bi sama izvedba edukcije u područjima obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja trebala biti na nivou koji će pojedince potaknuti na daljnje usavršavanje i uključivanje u procese cjeloživotnog učenja. U ime predlagatelja završno poštovani državni tajnik Tomislav Paljak. Poštovani predsjedavajući, uvažene zastupnice i uvaženi zastupnici. Odmah ću na početku ovog završnog izlaganja reći da smo primili amandman zastupnice zastupnice Jelkovac koji prihvaćamo. On je nomotehničke prirode, naime u čl. 35. st. 6. br. 4. zamjenjuje se br. 5., a u st. 7. br. 5. zamjenjuje se br. 6. uz obrazloženje predloženim amandmanom se ispravlja krivo na odredbe članka, dakle prihvaćamo ga i zahvaljujemo zastupnici Jelkovac, a primili smo i ostale amandmane koje ćemo razmotriti i o prihvaćanju ili ne prihvaćanju se izjasniti prije samog izglasavanja zakona. Također mislim da je u replici zastupnice Raukar ostalo nejasno odnosno moj odgovor nije bio zadovoljavajuć, pa ću samo reći. Dakle, što se tiče temeljnih vještina financirat će se iz fondova u iznosu od 10 milijuna kuna, a osim toga Ministarstvo znanosti i obrazovanja je već izradilo kurikulum za stjecanje temeljnih vještina i nastavni program za nastavnike koji poučavaju temeljne vještine. Jednim dijelom sam to odgovorio u replici na jedno drugo pitanje, ali evo da bude i ovdje jasnije. Zahvaljujem vam svima i na raspravama i na replikama i na svemu iznesenome u svezi ovog zakona. Mislim da ima jednu dobru vibraciju da on bude izglasan, ali ću ipak evo u ovoj završnoj riječi dati jedan siže, pokušati dati jedan siže svega onoga što smo čuli, pa ću tako reći evo da uvodimo kvalitetu u sustav koja će utjecati na, na povećanje broja osoba koje sudjeluju u obrazovanju i kroz sustav vaučera obuhvatit ćemo i edukaciju zaposlenih osoba, do sada se uglavnom financiralo obrazovanje kao što znate nezaposlenih. Svjesni smo nužnosti suradnje svih dionika od ustanova do poslodavaca i stoga propisujemo međuresorno tijelo koje će pratiti i unaprjeđivati sustav. Programe čvrsto vežemo uz HKO i to osigurava njihovu relevantnost i nema više programa neograničenog trajanja. Napominjem da se i registar HKO-a puni, bilo je dosta primjedaba, ali evo reći ću 333 standarda čeka na upis u registar Nećemo zanemarit niti nisko obrazovane osobe, niti osobe u ruralnim sredinama i to kroz financiranje programa obrazovanja za stjecanje temeljnih vještina i daljnjim razvojem online nastave. Što se tiče upravo online nastave i online rada napominjem da će Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih pri stručnoj procjeni dati odobrenje za izvođenje online nastave ako je ona …/Govornik se ne Što se tiče osoba koje su sada zaposlene kao andragoški voditelji oni mogu nastaviti raditi neće biti potrebe za otkazima. Što se tiče androgoških kompetencija naglašavam da zakon propisuje obvezu kontinuiranog stručnog usavršavanja svih zaposlenih u sustavu obrazovanja odraslih. Bilo je tu vrlo iscrpno objašnjeno. Točno je da je androgogija znanost, točno je da ona nije uvedena još kao studijski program, ali da je blizu toga, točno je da ona podrazumijeva stalno i upravo jest primjer cjeloživotnog učenja. I kao jedan kolegij u sklopu pedagogije osobno imam primjer, moj otac je predavao jednu granu androgogije, penološku androgogiju jer je radio u Kazneno popravnom domu u Lepoglavi, iako je formalno bio učitelj morao se stručno usavršavati da bi mogao pravosudnim policajcima predavat recimo penološku androgogiju. Nadalje, posebno izdvajam da Agencija za, za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih već dugi niz godina provodi vrlo vrijedan projekt Kurikulum global koji je usmjeren na stjecanje androgoške kompetencije kojeg je završio velik broj stručnih voditelja i nastavnika u obrazovanju odraslih. Osim toga u registar HKO-a su upisani i standardi zanimanja i standard kvalifikacija za androgoškog voditelja, te uskoro očekujem studijske programe kao što sam rekao za stjecanje upravo zanimanja androgoški voditelj. se ne razumije/… zanimanja za nastavnika u obrazovanju odraslih, te i tu očekujemo da će mogućnost obrazovanja za nastavnika u obrazovanju odraslih pridonijeti kvaliteti sustava. Što se tiče dodjele vaučera, vodit ćemo se podrobnom analizom potreba za vještinama tržišta rada koju će kontinuirano provoditi Ministarstvo rada. Vodit ćemo se naravno i preporukama HZZ-a koji su ovdje više puta spomenuti. Osim toga, uspostava sustava osiguravanja kvalitete omogućit će i osiguravanje kvalitete provedbe programa o čemu ćemo doista vodit računa jer se radi o značajnim javnim sredstvima koje moraju pridonijeti u konačnosti produktivnosti radne snage i većim plaćama radnika. Svaka zaposlena i nezaposlena osoba u RH moći će putem vaučera financirati svoje obrazovanje bilo da je to njihova osobna potreba, bilo da je ih šalju poslodavci ili HZZ. Što se tiče teritorijalne zastupljenosti obrazovanja odraslih, pogotovo provedbe programa u ruralnim područjima naglašavam da i sadašnji zakon i ovaj novi zakon omogućavaju izvođenje programa izvan središta ustanove. To već sada koriste mnoge ustanove za obrazovanje odraslih, pa se ono može odvijat evo i u zgradama osnovnih i srednjih škola širom Hrvatske i mogu se provoditi obrazovni programi. Reći ću da u obrazovnoj politici neće doći ni do ukidanja područnih škola, ako tamo ima i jednog učenika, naravno ako postoji program ići ćemo na isključivo zadržavanje od prvog do četvrtog razreda, ali područne škole kao takve će opstati i onda će se pri tim ustanovama moći nadograditi eventualno i potreba za obrazovanjem odraslih, ali evo to je recimo ta problematika nedostupnosti i komunikacijske nepovezanosti u nekim dijelovima Republike Hrvatske. Što se tiče privlačenja ljudi u obrazovanje, osim kampanja koje ćemo provoditi, važno je da se u promoviranje potrebe za cjeloživotnim učenjem uključe udruge civilnoga društva. Dobro je to rečeno. Lokalne zajednice, socijalni partneri jer oni jedino zajedno mogu učiniti taj nama neophodan kvantitativan pomak u tom smislu. Napominjem i jednu značajnu novost koja će donijeti, koju donosi ovaj zakon, nije bila ovdje posebno naglašavana, ali u prvom čitanju jest, dakle da će nacionalni informacijski sustav biti uspostavljen, u kojemu će obrazovni programi, dakle u njemu će biti navedeni obrazovni program, kompetencije koje će polaznik morati steći, što će biti polazniku i potencijalnom poslodavcu vrlo korisna informacija. poštovani zastupnici, Konačni prijedlog Zakona o obrazovanju odraslih ide u pravcu, duboko smo uvjereni, kvalitetne dogradnje i unaprjeđenja postojećeg sustava, kako bi svakom odraslom građaninu naše zemlje bilo omogućeno obrazovanje koje će mu omogućiti bolji položaj na tržištu rada, a posljedično i bolji socijalni status i osobnu dobrobit. U tom kontekstu nikako ne smijemo zanemariti niti činjenicu, da jedino kvalitetni i uključivi sustavi mogu privući polaznike u obrazovanje i tako pozitivno utjecati na povećanje broja odraslih koji sudjeluju u obrazovanju, što u Hrvatskoj za sada nije na zadovoljavajućoj razini. Hvala vam lijepa.

neformalno stečenih vještina i znanja, tako da me to samo učvršćuje u onome što sam rekao da je ovaj zakon korak u pravom smjeru i da ga kao takvog treba podržati i shvatiti. A ako bude nekih nedoumica i nekih poteškoća u implementaciji, to svaki zakon ima, ali zato imamo izmjene i dopune zakona, zato ga uvijek možemo popraviti, ali praksa će pokazati koji će segmenti možda trebati, da tako kažem, lickanje i brušenje. Hvala. **Sanader, Ante

dio programa, i jasan, jasno je i da tamo gdje je vezano s uredima državne uprave, oni moraju donijeti pravilnik u roku od dvanaest mjeseci. Dakle u roku od dvanaest mjeseci, tek onda iza tog će moć biti potvrđivanje programa i vaučera. Mene samo zanima jedna stvar – zašto se niste odlučili da ipak propišete neki rok u kojem se trebaju ishoditi suglasnosti na te programe? Iz kojeg razloga? Ja to govorim iz nekakvog iskustvenog razloga. Dakle, da bi opće se moglo krenuti s vaučerima, moraju se napraviti programi. Vaučeri su vezani uz plan otpornosti oporavka, bez obzira da li su u pitanju Ministarstvo rada ili uredi državne državne uprave. Dakle, za programe znamo rok, odnosno, za pravilnike znamo rok. Onda će doći programi, i onda ima u nekom vremenu, neko mora dat suglasnost. Zašto se nisu odlučili ipak propisati rok za izdaju te suglasnosti da ne ode u nedogled. Što se tiče rokova, ne znam, morat ću provjeriti, ali znam da je kod uopće definiranja tog članka oko vaučera bilo jako puno međuresornog dogovaranja i jako puno kontakata s europskom komisijom, i da smo jako jako dugo razmatrali pravu formulaciju na koju se možemo vezati da bismo naravno ispunili obavezu koju nam nameće europski fond na na koji je upravo ova odredba vezana, tako da pretpostavljam da tu postoji neki od razloga, a ako ih nema možda možemo onda u dopunama kao što je bilo rečeno, kasnije uvesti i konkretnije rokove o kojima govorite. Hvala.

Sljedeća replika, poštovana zastupnica Anka Mrak

Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovane kolegice i kolege

lijepo gospodine potpredsjedniče. Državni tajniče sa suradnicama, kolegice i kolege, obrazovanje

Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče sa suradnicima, evo mi se, mi volimo reći